Lep dober dan vsem! Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 15. seje Državnega zbora. Obvestilo o vabljenih na sejo in odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam!

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja gospe Ivi Dimic. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Vidim, da ministrske ekipe še ni. Ključno za uspešno integracijo je znanje slovenskega jezika. To je ključ, če želimo govoriti o uspešni integraciji otrok, katerih materni jezik ni slovenščina. V Novi Sloveniji smo Zakon o osnovni šoli ponovno vložili. K temu so nas spodbudili župani, starši, učitelji, ravnatelji. Da obstaja problem, lahko prisluhnete vsak dan, vsak v svojem okolju, kjer živite. Nesmiselno si je pred tem zatiskati oči, ampak [je tistim, ki prihajajo v našo državo in se vključujejo v naš izobraževalni sistem, ki je seveda obvezen. Osnovna šola je v Republiki Sloveniji obvezna. Tako imenovane pripravljalnice, ki jih uvajamo z zakonom, prinašajo možnost, da se otroci spoznajo s slovensko kulturo, s slovenskim jezikom, da se spoznajo s sovrstniki. Zakaj? Zato ker pripravljalnice uvajajo seveda podrobno spoznavanje slovenskega jezika in kulture, na drugi strani pa so ti otroci normalno vključeni v razred s svojimi vrstniki. Potreba po takem pristopu je ključna. Pomembno je tudi, da se otrok ne vključi kar povprek, ampak da se za določeno starostno obdobje opravi preizkus znanja slovenskega jezika in na podlagi tega se določi za prvo triado, drugo triado in tretjo triado, da se vključijo v pripravljalnice. Število pripravljalnic ali organizacija pripravljalnic je prepuščena ravnateljem. Tako lahko ravnatelji med seboj tudi s sosednjimi šolami organizirajo pripravljalnice in skupno izvedbo. Težko je tistim, ki prihajajo v Slovenijo. Težko jim je, ker ne poznajo slovenskega jezika. Težko jim je, ko se vključijo in se poskušajo vključiti s sovrstniki v njihov razred. To niso samo njihove stiske, to so tudi stiske njihovih staršev, ki našega jezika ne razumejo. In pomembno je, od nas se tudi pričakuje, da bomo njim stopili nasproti, da bomo odpravljali njihove stiske, da jih bomo razumeli, da mogoče potrebujejo kakšno leto, kakšen mesec več učenja slovenskega jezika. In pomembno je tudi, da otroci, ki govorijo slovenski jezik, nimajo nobenih zadržkov pri sprejemanju otrok, ki jih ne razumejo. [Pomembno je,] da njihov pouk poteka nemoteno, se učitelji ne ukvarjajo samo s tistimi, ki ne razumejo, ne samo snovi, ampak tudi jezika, da pouk normalno poteka naprej, da napredujejo. In seveda je pomembno, da standardi znanja ostanejo takšni, kot so, da se ne zmanjšuje standard znanja na račun tistih, ki slovenskega jezika ne razumejo. To pričakujejo vsi, zato so pripravljalnice edina možnost, da se to tako pravično uvede. Govorim o pravičnosti, ja, zato ker to jih poznajo tudi druge evropske države, kot so Avstrija, Nemčija, Finska, Švedska, tudi Švica. Imajo podobno ureditev in lahko rečemo, da je ta ureditev prava, zato ker tam imajo veliko število otrok, ki se integrirajo in se kar najhitreje spoprimejo z novim jezikom. V Novi Sloveniji želimo, da se to uvede tudi v Sloveniji. Ker želimo, da se tisti, ki pridejo v našo državo, počutijo enakovredne, spoznajo našo kulturo, slovensko kulturo, in naš slovenski jezik na kar najbolj enostaven način in pripravljalnice tega prinašajo. Eno leto naj bi trajale, seveda, če nekdo prej osvoji, gre lahko prej v razred, ampak to je pot, ki si jo predstavljam ob včerajšnjih besedah predsednika Vlade, da je potrebno integrirati vse, ki pridejo v Slovenijo. To je edina pot. Hvala. Hvala. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade gospe Janji Zupančič, državni sekretarki na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Za govornico, prosim. lep pozdrav vsem skupaj! Ja, seveda je tema taka, ki nas nagovarja vsak dan in iščemo rešitve in menimo, da je tudi v tem trenutku to tema, o kateri se je vredno pogovarjati, pa vendar iskati rešitve, ki bodo dejansko pravične. pripravljalnico se predvideva, da bo trajala eno šolsko leto. Za učence, ki so vključeni v osnovno šolo, naj bi bilo to obvezno in obsega poučevanje slovenskega jezika in kulture. Zahtevana pa je prisotnost otroka pri oziroma učenca pri urah športa, likovne in glasbene umetnosti ter drugih predmetov po presoji učitelja, in sicer v obsegu najmanj petih pedagoških ur na teden. Predlog pa tudi predvideva, da bi se pripravljalnica izvajala združeno z več šolami. Predlagani zakon je po mnenju Vlade Republike Slovenije v neskladju s 57. členom Ustave Republike Slovenije, kjer je določeno, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Predlog člena pa otrokom, ki ne opravijo izpita iz slovenskega jezika, ne omogoča udeležbe v obveznem programu osnovne šole, saj pripravljalnica ne predstavlja sestavnega dela obveznega programa osnovne šole, za katerega velja obveza obiskovanja. Predlog zakona predlaga uvedbo posebne programske enote, za katero še niso pripravljeni ustrezni programski dokumenti, posledično jih Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, ki ima pristojnost določanja vseh vseh programov s področja splošnega izobraževanja, programskih dokumentov ni obravnaval in ni potrdil. Rešitve, ki so predlagane v predlogu zakona, se oddaljujejo od strategiji izvajanja inkluzivne paradigme, ki velja tudi za področje integracije priseljencev, in k izpolnjevanju zavez, h katerim se je zavezala Republika Slovenija. Pripravljalnica bi tako utegnila na račun domnevne hitrejše jezikovne integracije resno upočasniti proces kulturne integracije, ki pa predstavlja ravno tako pomemben, če ne celo pomembnejši element pri uspešni integraciji tujcev. Za čim hitrejšo integracijo je seveda pomembno tako poznavanje jezika kot poznavanje in razumevanje kulture zato je smiselno vključevanje učencev v redne oddelke, ker jim je s tem omogočen neposreden in stalen stik z vrstniki in jezikovni stik. Poudariti je treba, da lahko zaradi eno- ali večletnega zamika vpisa v obvezni program kot posledica obiskovanja pripravnice prihaja do dodatnih težav učencev tujcev pri procesu socializacije. Pomembno je razumeti proces učenja jezika, predvsem pa dejstvo, da se to ne dogaja le v okviru organiziranega pouka ampak v širšem stiku z vrstniki, lokalnim prebivalstvom in tako naprej. Predlog tudi ne predvideva finančnih posledic, celo trdi, da so sredstva zagotovljena. Uresničevanje predlagane rešitve pa bi imelo nedvomno kar precejšnje finančne posledice z vidika plačila stroškov dela učiteljev, materialnih stroškov in ostalih. Trenutna zakonodaja s področja osnovnošolskega izobraževanja že sedaj pozna številne mehanizme, ki osnovnim šolam omogočajo hitrejši proces integracije tujcev. Tako so šole, ki imajo tudi zgolj le enega tujca, in sistem omogoča, da pridobijo 120 ur za poučevanje slovenščine. To na kratko pomeni tri ure in pol na teden, kar pa lahko šola avtonomno razporeja. Mogoče zgolj v informacijo – učna ura dela tega učitelja je ovrednotena na 16 evrov in v tem šolskem letu bo za to namenjenih skorajda 400 tisoč evrov. Nadalje pa, če je v šolo vključenih več učencev, tujcev več kot devet, se sistemizirajo dodatna delovna mesta učiteljev, teh je trenutno preko 50, na tisti znesek in podatke, ki sem vam jih povedala prej. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli omogoča tudi prilagoditve med letom, kar se tiče ocenjevanja znanja. Učenci se lahko vključujejo tudi v dopolnilni pouk, v individualno in skupinsko pomoč, organizira se lahko pomoč v okviru razširjenega programa. programa. Imamo sprejete tudi učne načrte za začetni pouk slovenščine za učence priseljence za prvo, drugo in tretje izobraževalno obdobje. Seveda se zavedamo, da bodo potrebne še dodatne prilagoditve prilagoditve v sistemu. Glede na vse povedano menimo, da ta predlog ni ustrezno sistemsko urejen in ga ne sprejemamo. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil gospod Aleksander Reberšek. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci, predstavnica Vlade! V Novi Sloveniji želimo zagotoviti pogoje za uravnotežen razvoj in kakovostno izobraževanje vseh otrok v osnovnih šolah, tako tistih, ki nimajo predznanja slovenščine, da bi lažje sledili pouku v slovenščini, kot tudi tistih, ki predznanje slovenščine imajo, vendar zaradi sošolcev brez predznanja slovenščine celoten razred počasneje napreduje s snovjo. Kranjski mestni svetniki so na pristojno ministrstvo že večkrat naslovili pobudo za preverjanje slovenskega jezika pred vstopom tujih otrok v osnovno šolo ter oblikovanje pripravljalnic. Pri oblikovanju te pobude so sodelovali vsi ravnatelji kranjskih in še nekaterih okoliških šol. Skupaj je bilo 1. 9. 2022 v kranjskih osnovnih šolah v prvo triado vpisanih 142 tujih otrok, 95 otrok v drugi triadi in 169 otrok v tretji triadi. Na Mestno občino Kranj sta se v iskanju dobrih praks obrnili tudi občini Velenje in Maribor. Vsi si želijo čim hitrejšega reševanja tega problema. Standard znanja v razredih, kjer je večji delež otrok brez predznanja slovenščine, pada, zato nekateri starši svoje otroke že vpisujejo v šole v šole z manj tujimi otroki. V Novi Sloveniji želimo s spremembo Zakona o osnovni šoli poskrbeti za boljšo integracijo in sprejemanje otrok, ki so se v Slovenijo preselili in slovenskega jezika ne razumejo. Nekaj dodatnih ur slovenščine na teden, ki jih omogoča sedanji sistem, namreč ne zadostuje, da bi lahko otroci sledili pouku slovenščine. Zato smo predlagali, da bi vsi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina pred vpisom oziroma vključitvijo v šolo opravljali preizkus slovenščine prilagojen njihovi starosti. Če bi preizkus opravili, bi se vpisali oziroma vključili v ustrezen razred osnovne šole, sicer pa bi se vključili v pripravljalnico. Pripravljalnica bi trajala eno šolsko leto, v njej pa bi se otroci intenzivno učili slovenščine in spoznavali slovensko kulturo, obenem pa bi otroci skupaj z ostalimi vrstniki obiskovali predmete: šport, likovno umetnost in glasbeno umetnost ter po presoji ravnatelja tudi druge predmete, izbirne vsebine in dejavnosti. V teh urah bi spoznavali in se družili z vrstniki, ki imajo predznanje slovenščine, zato zavračam očitek, da pripravljalnice pomenijo segregacijo, saj bi del pouka še vedno imeli vsi otroci skupaj. Učitelji, ki imajo v razredu učence brez predznanja slovenščine, se posvečajo dodatnim razlagam, s katerimi poskušajo zaobiti jezikovno oviro. Lahko se zgodi tudi, da so primorani znižati zahtevano raven znanja, to pa pomeni, da celoten razred počasneje napreduje, tudi vsi otroci, ki nimajo težav z razumevanjem slovenskega jezika. V nekaterih krajih se že dogaja, da starši slovensko govorečih otrok skušajo svoje otroke vpisati v šolo, kjer je manj tujcev, da bodo njihovi otroci deležni pouka, kjer učitelji zaradi velikega deleža neslovensko govorečih otrok ne bodo primorani zniževati standarda znanja. Vidimo torej, da sedanji sistem ne prispeva ravno k boljšemu razumevanju med slovensko in neslovensko govorečimi družinami, temveč ravno obratno, možnost integracije poslabšuje. Z uvedbo pripravljalnic bi po našem mnenju lažje premostili razlike v predznanju slovenščine in prispevali k boljši integraciji. Otrokom brez predznanja jezika bi olajšali spremljanje pouka in jim ublažili marsikatero stisko, ki se zadnja leta pogosto pojavlja ravno zaradi jezikovnih ovir. V Novi Sloveniji glede na včerajšnje besede predsednika Vlade Roberta Goloba, ki je v intervjuju na RTV dejal, da je za uspešno integracijo ključno znanje slovenskega jezika, računamo na soglasno podporo zakona. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Damijan Zrim. Spoštovani predsedujoči, predstavnica Vlade, kolegice in kolegi! Glede na to, da je Državni zbor ravno prejšnji mesec že obravnaval praktično povsem isto novelo Zakona o osnovni šoli, ki so jo predlagali isti predlagatelji, se naše stališče do predlaganih rešitev ni spremenilo. Predlagatelji novele namreč ponovno predlagajo uvedbo pripravljalnic v osnovne šole za otroke priseljencev, ki naj bi opravili preizkusa znanja iz slovenskega jezika. Kljub temu, da iz različnih osnovnih šol prihajajo vsa pogostejša opozorila, da ima vedno več otrok priseljencev težave pri učenju slovenskega jezika in sledenju učne snovi, smo v naši poslanski skupini še vedno prepričani, da bi morali rešitve za trenutne težave poiskati v okviru sedanjega sistema integracije priseljenih otrok v šole. Trenutni sistem integracije otrok priseljencev temelji na vključujočem pristopu, ki omogoča hitrejše uresničevanje pravic otrok do izobraževanja, ki je ena izmed temeljnih pravic otrok. Dejstvo pa je, da pri nas vsako leto narašča število otrok priseljencev v osnovnih in srednjih šolah, k nam pa se priseljuje tudi vedno več oseb iz drugih držav, kot smo jih bili do sedaj vajeni. Zato bi morali povečati število ur tečaja za učenje slovenščine in število učiteljev za poučevanje slovenskega jezika. Ker večje število otrok priseljencev v enem razredu tudi močno vpliva na kakovost izvajanja pouka, bi morali na novo določiti tudi normative za razrede, s katerimi bi določili zgornjo mejo števila učencev priseljencev na posamezni oddelek. Za učence priseljencev je uspešna in hitra vključitev v redni del pouka najboljši način za njihovo integracijo v šolo in širšo družbo, zato ne podpiramo uvedbe pripravljalnic v osnovnih šolah, ki bi otroke priseljencev, dokler ne bi obvladovali slovenskega jezika, ločila od njihovih sovrstnikov v šolah. Hvala. Dr. Tatjana Greif bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Hvala, spoštovani predsedujoči, za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Ponovljena novela predvideva preverjanje znanja slovenščine ob vpisu otroka, čigar materni jezik ni slovenski, v osnovno šolo. Otroci priseljencev bi morali ob vpisu v šolo opraviti izpit iz znanja slovenščine in otrok, ki ne dosega takega znanja na nivoju jezikovne ravni A1 oziroma se vpiše v tako imenovano pripravljalnico, ki obsega učenje slovenskega jezika in kulture in traja eno šolsko leto. Tak ločen program, ki so si ga omislili predlagatelji, ni del obveznega niti razširjenega programa osnovnega šolstva v Sloveniji in zanj tudi ne obstajajo podlage v kurikulu. Osnovne šole z izvajanjem pouka vsem učencem omogočajo enake možnosti za izobraževanje in razvoj, kajti po 57. členu Ustave, je osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji obvezno. S to novelo pa bi otrokom, ki ne opravijo izpita, to pravico odvzeli oziroma odrekli. To je primer razlikovanja na podlagi osebne okoliščine, ki je po definiciji diskriminacija. Za šolanje otrok tujcev javno šolstvo že izvaja ustrezne ukrepe. 8. člen Zakona o osnovni šoli piše: »Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture.« Za šoloobvezne otroke tujcev se izvaja dodatne ure slovenščine za tujce po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovnih šol. Možno je tudi sistematizirati dodatna delovna mesta učitelja in delitev oddelkov glede na specifike otrok. Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja določa, da se za učenca priseljenca med šolskim letom lahko prilagodi način ocenjevanja znanja. S predlogom novele želi predlagatelj vpeljati model vključevanja učencev s priseljenskim ozadjem, ki je v Evropi predmet številnih kritik in pozivov k opuščanju tega modela in teh metod. segregacijo otrok se bodo pogoji za vključitev v odnose v razredu le še otežili. Segregacija ne vodi nikamor, sploh pa ne k boljši vključenosti v šolo, razred in okolje, pač pa je smiselno vključevanje v redne oddelke, kjer otroci pridejo v čim bolj pristen in tesen stik z okoljem, jezikom in kulturo. Rešitev preobremenjenosti razredov v našem osnovnem šolstvu ni v tem, da se za celo šolsko leto segregira otroke tujih priseljencev, ampak je rešitev v zaposlovanju večjega števila učiteljev, izboljšanju njihovih delovnih pogojev in večanju števila oddelkov po šolah. Na izrazite segregacijske učinke takega zakona opozarja tudi Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, ki pravi, da mora biti šolstvo čim bolj inkluzivno, kajti le takšno je lahko bolj pravično, saj omogoča uspeh tudi tistim, ki so kakorkoli prikrajšani, stigmatizirani ali diskriminirani. Opozarjajo tudi na neodtujljivo pravico otroka do uporabe svoje materinščine, kajti dobro znanje materinščine je osnovni pogoj za učenje drugih jezikov. Tu je še razredni moment, znanje jezika na nivoju A1 oziroma A2, kot pogoj za vpis, se postavlja zgolj za določen segment otrok, ki prihaja iz tujine, ne pa tudi za vse. Za otroke diplomatov in uradnikov Evropske unije, ki obiskujejo Evropsko šolo Ljubljana, ta pogoj, recimo, ne velja. Njim ni treba opravljati posebnega izpita iz slovenščine, njim tudi ni potrebno iti v nobeno pripravljalnico.

Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje! Novelo Zakona o osnovni šoli, ki sicer odpira pomembna vprašanja o vplivu priseljevanja na naš vzgojno-izobraževalni sistem, je Poslanska skupina Nova Slovenija vložila že drugič. Tako ponovno predlagajo dodatek, ki uvaja ločen program, imenovan Pripravljalnica, neodvisen od osnovnošolskega programa. Predlog pa uvaja tudi izključitev učenca iz obveznega programa za eno leto, kar bi po nekaterih opozorilih lahko bilo celo v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, ki v 57. členu določa obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Z uvedbo pripravljalnice namreč zakonski predlog Nove Slovenije učencu, ki ne bi opravil izpita iz slovenščine, ne bi dovolil udeležbe v osnovnošolskem izobraževanju. V Poslanski skupini Gibanje svoboda menimo, da je predlog Nove Slovenije zaradi nejasnosti glede homogenosti pripravljalnice različnih starostnih skupin in stopnje znanja udeležencev ter pomanjkanja ustreznega kadra v šolstvu pomanjkljiv. Poleg tega verjamemo, da spremembe zakona ne bodo dosegle ciljev, ki jih izpostavljajo predlagatelji. Namesto osredotočanja zgolj na težave v osnovnošolskih sistemih se moramo posvetiti širšemu družbenemu pristopu k integraciji tujcev z izboljšavami obstoječih instrumentov. Pomembno je omeniti, da je osnovnošolsko izobraževanje otrok, katerih materni jezik ni slovenščina, že ustrezno urejeno v zakonodaji Republike Slovenije, v pravilnikih in posebnih programih. Integracija se že izvaja preko dodatnih ur slovenščine, preverjanja znanja pa tudi skozi dopolnilni pouk in različne projekte, kot sta recimo Medkulturnost in Le z drugimi smo! Republika Slovenija se je zavezala k inkluzivni paradigmi, ki vključuje tudi integracijo tujcev v šolsko okolje. Vzgoja v osnovni šoli ne obsega samo šolskih predmetov, temveč tudi učenje kulturnih vrednot, vključevanja in spoštovanja raznolikosti. Spodbujanje odprtega okolja je ključnega pomena za razvijanje razumevanja, empatije in spoštovanja različnih perspektiv. Predlagane spremembe Zakona o osnovni šoli, kot smo dejali že nazadnje ob obravnavi omenjene vsebine, ne prispevajo h krepitvi teh vrednot, zato poslanci Gibanja Svoboda tega predloga ne moremo podpreti. Hvala lepa.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 Dober dan. Lep pozdrav vsem. V šolskem letu 2022/2023 je bilo v slovenske osnovne šole vpisanih 16 tisoč 636 učencev s tujim državljanstvom, medtem ko jih je bilo pred 10 leti 4 Delež tujih učencev je tako v lanskem letu znašal, kar 8,6 %. Številni izmed teh otrok pouka v slovenskem jeziku ne razumejo in vse več osnovnih šol pa tudi srednjih se sooča z izzivom, kako naj otroke tujcev, ki se priselijo v Slovenijo, uspešno vključijo v pouk, če nimajo zadostnega predznanja slovenščine. Zato v Poslanski skupini SDS podpiramo novelo Zakona o osnovni šoli, katere poglavitne rešitve so, da otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, pred vpisom oziroma vključitvijo v šolo opravijo preizkus slovenščine, prilagojen njihovi starosti. Če otrok preizkus opravi, se vpiše oziroma vključi v ustrezen razred, če pa tega preizkusa ne opravi, pa se vključi v tako imenovano pripravljalnico. Pripravljalnica traja eno šolsko leto, njen program pa obsega učenje slovenskega jezika in slovenske kulture. Podobno je to organizirano v Nemčiji, Franciji, Belgiji, Avstriji, Švici in nekaterih drugih državah. V Nemčiji na Bavarskem za šoloobvezne otroke brez znanja oziroma z omejenim znanjem nemščine organizirajo poučevanje nemščine v ločenih oddelkih. Praviloma se otroci po enem letu v takšnem oddelku vpišejo v običajen oddelek osnovne šole. Na Finskem prav tako vse javne šole ponujajo izobraževanje tujim učencem, ki vstopajo v osnovno, srednješolsko, višje ali poklicno izobraževanje. Odločitve v zvezi z integracijo se sprejemajo znotraj okrožij, pri tem pa upoštevajo kurikulum finske nacionalne agencije za izobraževanje, ki predvideva eno leto pripravljalnega izobraževanja. V Belgiji se v okviru programa DASPA otroci priseljencev udeležujejo pripravljalnih tečajev francoščine in se seznanijo z belgijskim šolskim sistemom, preden nadaljujejo izobraževanje v rednih razredih. Odvisno od njegovega ali njihovega izobraževalnega napredka, lahko otroci ostanejo v razredu od šest mesecev do več kot eno leto. Predlog pripravljalnice je torej nekaj, kar v drugih državah funkcionira. Trenutno imamo sistem, da so otroci, ki jezika ne govorijo dobro, vključeni v redni razred in imajo poleg tega dodatne ure slovenščine. A ravnatelji, učitelji in svetovalne službe opozarjajo, da številni otroci tudi po enem letu obiskovanja osnovne šole in dodatnih ur slovenščine jezika ne znajo dovolj, da bi lahko dosegli zahtevane minimalne standarde. Če gre za enega otroka v razredu, to po navadi ni težko, saj se vključijo s sošolci in mu pomagajo. Negativno pa je to seveda takrat, ko je v razredu tujcev več, in takih razredov imamo vse več. Učitelj mora posvečati svoj čas dodatni razlagi, s katero poskušajo zaobiti jezikovno oviro ali celo nižati zahtevano raven znanja. Da se to dogaja, vemo. Na moje poslansko vprašanje je minister Pikalo priznal, da kar nekaj tujcev napreduje v naslednji razred, kljub temu da ne dosega minimalnih standardov. Zdaj bom citirala ta odgovor iz 16. 10. 2019. iz 16. 10. 2019. Citiram, kar je napisal minister: »Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred.« Povejte mi kako, če ni dosegel tega standarda, bo to znanje nadgrajeval v naslednjem razredu? O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor. Vprašala sem tudi, koliko je teh otrok, pa takrat tega podatka ni bilo. Tako da na ministrstvu pričakujete ponovno moje vprašanje, da bomo dobili te podatke. Zato se dogaja tudi to, da starši slovensko govorečih otrok skušajo otroke vpisati v šole, kjer je manj tujcev, da bodo njihovi otroci deležni pouka v slovenščini oziroma da bodo napredovali. Kranjski mestni svetniki so prav tako sprejeli pobudo vladi in pristojnemu ministrstvu, kjer predlagajo, da se pred vstopom v šolo preveri otrokovo poznavanje jezika in da se jih vključi v medkulturno pripravljalnico. Obžalujemo, da koalicija ni prepoznala novele zakona kot odgovor na težave, s katerimi se srečujejo ravnatelji in učitelji šol, je pa to stalna tema med ravnatelji osnovnih in srednjih šol. Na ta problem se sprejemajo tudi različni sklepi, ki pa jih ta vlada in koalicija ne želi videti. Če problem pometaš pod preprogo, ta ne izgine, ampak se po navadi poglablja. Pravočasno reševanje pa prinese učinkovito odpravljanje problema. Rečeno je bilo, da smo se v Sloveniji odločili za inkluzivno paradigmo. Očitno ta ne deluje. O tem pričajo izkušnje iz drugih držav, ki so to spoznale pred nami in že pred leti vpeljale pripravljalnico. Če se za to odločimo danes, bo še vedno preteklo kar nekaj časa, da se sistem vzpostavi, že tako zamujamo in za mnoge otroke tujce njihove težave samo povečujemo. Vsak dan pride v Slovenijo na delo še več tujcev in z njimi njihovi otroci. Hitro povečanje števila v zadnjih letih kaže trend povečevanja teh otrok; podatke sem povedala na začetku. Mislim, da moramo narediti neke korake, da jim pomagamo. Raven jezika ste za te tujce, ki prihajajo v Slovenijo, znižali na preživitveno raven, kar je ravno korak v drugo smer. Mnogi ravnatelji podpirajo rešitve, ki jih prinaša novela oziroma predlagajo, da se pred redno vključitvijo otrok v razred v osnovni ali srednji šoli ugotovi, ali dosegajo določeno stopnjo znanja slovenskega jezika in če ne, da se jim na ta način, torej s pripravljalnico, pomaga. S ponovno vložitvijo zakona s strani Nove Slovenije in tudi podporo Poslanske skupine SDS ponujamo koaliciji, da ponovno premisli o rešitvah. Pogovorite se z ravnatelji. Ministrstvo naj jim posreduje vprašanje, da pridobi podatke, kako poteka inkluzivna paradigma oziroma kako vključujejo te otroke. Dobite tudi podatke, koliko teh otrok napreduje v višji razred, kljub temu da znanja nimajo. Ali je to pošteno potem do naših otrok, se je treba vprašati. Na podlagi trenutnih realnih podatkov se bomo morda lažje pogovarjali in za ta problem tudi našli prave in skupne rešitve. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona.

Verjamem, da bodo, ne glede na tehnične težave, današnja razprava in izmenjava mnenj in rešitev opravljeni. Naj povem še enkrat, podatki o vpisu otrok v naše osnovne šole v zadnjih desetih letih res kažejo, da je potrebno spremeniti pristop in način poučevanja otrok, ki prihajajo v Slovenijo in ne razumejo slovenskega jezika, ki ni njihov materni jezik. V šolskem letu 2022/2023 je bilo v slovensko osnovno šolo vpisanih 16 tisoč 636 učencev, in to je v bistvu kar 8,6 %

Zdaj pa lahko rečem, sem poslušala državno sekretarko, rekla je, zakon je neustaven in krši 57. člen Ustave. Sem šla pogledat 57. člen Ustave. Prvi stavek je, da je izobraževanje svobodno, potem pa govori o obveznem osnovnošolskem programu. Jaz sem povedala, da je osnovna šola v Sloveniji obvezna tudi

sem se pozanimala, pogledala po vaših podatkih. Omenjali ste, koliko je učna ura učitelja, koliko namenjate za to. Ampak kdaj so bili zadnji kurikulumi popravljeni, kdaj je bila zadnja evalvacija narejena? Po naših podatkih je bila zadnja evalvacija narejena pred petimi leti. V zadnjih petih letih so se stvari v Sloveniji drastično spremenile, spremenile, v zadnjih dveh letih, v postkoronskem obdobju, se je število priseljencev v Slovenijo močno povečalo in se še vedno povečuje. Zato je način, kakor smo ga v Novi Sloveniji predvideli, seveda po dobrih praksah iz Evrope, edini, ki bi najhitreje prišel nasproti tem otrokom. Vemo, kako poteka sprememba kurikuluma v Sloveniji. Zavod za šolstvo mora o tem odločati, to je kot neka jara kača, deset let bo trajalo. Deset let bo trajalo, preden bomo karkoli spremenili, če ne spremenimo na točki, ko smo zaznali problem. In je ta problem že skoraj 10-odstoten v večini slovenski osnovni šoli, nekje celo več. Slišala sem, da ima ena osnovna šola v Kranju že 40 % takih otrok vpisanih, kar še dodatno otežuje neko sporazumevanje in neko razumevanje snovi v razredu razredu in dodatno otežuje seveda tudi poučevanje in posledično tudi znižuje standarde. Bilo je rečeno, da je potrebno povečati število ur slovenščine. Vse je res, ampak kje bomo dobili dodatne učitelje? Spoštovana državna sekretarka, vi veste, mogoče nam boste tudi povedali, kakšna je potreba po številu učiteljev za slovenščino na slovenskih osnovnih šolah. Kdo lahko zagotovi, da bomo lahko dobili učitelje in da boste vi povečali število ur? Sprašujem, zakaj niste tega naredili že v zadnjih dveh letih oziroma v letu in pol, ko se je ta problem še bolj izkazal. Bilo je omenjeno, da povzročamo segregacijo. Kaj ni segregacija že zdaj, ko pride v razred in otrok ne razume nič. In ko je odmor, si poišče na hodniku sošolca, s katerim se lahko sploh pogovarja. In to je segregacija. Segregacija je, da se grupirajo, grupirajo, ker se enostavno ne znajo vključiti. Zdi se mi, da bi, če bi se nekdo intenzivneje v pripravljalnicah z njimi učil in podajal slovenske besede, slovenski jezik, tudi kulturo, zagotovo lahko tudi tistih pet minut med odmori lažje vzpostavili stik s sovrstniki. Ni res, da jih zapiramo v neke posebne razrede. Še enkrat poudarjam, otroci bodo pri predmetih, kot je telovadba, kot je likovna, kot so izbirni predmeti, kot je glasba, s svojimi vrstniki v istem razredu, samo neke določene ure bi bili vključeni v pripravljalnice, kjer bi se jim snov podajala glede na njihovo znanje oziroma razumevanje, korak za korakom. V razredu pri naših učnih načrtih je to praktično skoraj nemogoče. Združenje ravnateljev, mislim da je njena predstavnica trenutno gospa Mihelčič, je reklo, da je to izjemna pobuda in da je predlagana rešitev dobra za vse učence. Za vse učence. Zagotovo ravnatelji vedo, kaj je potrebno, kaj je dobro, da lahko pouk in delo na šoli poteka nemoteno. In je rekla, da zelo, zelo podpirajo predlog zakona. Ne vem, zakaj potem v vaših stališčih negativno mnenje o našem predlogu zakona. Pa verjamem, da vi in vsak pri sebi ve, da je to težava in da je potrebno pristopiti k reševanju težav otrok, staršev, učiteljev, ravnateljev, občin, tudi županov, ki so – in imate vsi pred sabo – predlog zakona že prvič podprli in nihče ni rekel, da pa ga ne podpira. Zniževanje znanja slovenskega jezika na preživetveno raven ni rešitev za uspešno integracijo. Tudi, če ste vi rekli, da bo uspešna integracija samo, če bodo znali zaposleni, ki pridejo v Slovenijo delat, jezik na preživetveni ravni, da je to dovolj. Za uspešno integracijo, to ni dovolj. Hkrati še ne vemo niti, kaj je to preživetvena raven. Nikjer ni definirana. Preživetvena raven tudi ni dovolj za doseganje minimalnih standardov v naših osnovnih šolah. Ni dovolj. Res je, trenutno je sistem tak, da učenci, ki pridejo, ki ne opravijo, ki ne dosegajo minimalnih znanj, napredujejo v naslednji razred. Kar nekaj pisem staršev sem dobila, da njihovi otroci, zato ker mogoče ne dosegajo minimalnih standardov znanj, razred ponavljajo. In ne zdi se jim prav. Pravite, bomo povzročali nove delitve. Namen Nove Slovenije niso nove delitve, ampak sobivanje. Sobivanje pa je mogoče, če imamo minimalno možnost, točko, da se sporazumevamo. In slovenski jezik je zagotovo ta minimalna točka za sporazumevanje,

kljub temu da poročilo OECD, ki ga bomo sicer obravnavali podrobneje jutri, PISA 2022, kaže na to, da imamo resne težave. Resne težave. In, spoštovana državna sekretarka, iz vaših ust, da je zakon neustaven, ne vem, katero ustavo midve bereva. Hvala.

Novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, tako imenovane pripravljalnice, ki ga predlagatelj vlaga že drugič, pravi, da naj bi otroci, katerih materin jezik ni slovenščina, pred vpisom opravili preizkus znanja slovenščine, ki bi bil prilagojen njihovi starosti in sposobnosti, in sicer za prvo izobraževalno obdobje bi se zahtevalo znanje na ravni A1, za drugo in tretje pa A2. Vsebino in način ocenjevanja bi določil pristojni minister. Če bi ga uspešno zaključili, bi se lahko vpisali v obvezni program, če pa ne, bi se vpisali v tako imenovano pripravljalnico, ki traja eno šolsko leto in poleg jezika obsega še poznavanje slovenske kulture. Obiskovanje pripravljalnice pa bi bilo obvezno. Trenutno so v zakonodaji urejene prilagoditve in določbe za učence tujce oziroma učence, katerih materni jezik ni slovenščina. V skladu z Zakonom o osnovni šoli se za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture. Dodatne ure slovenščine za tujce, teh je od 120 do 180 ur, so urejene v 43.c členu, kjer je možno dodeliti dodatne ure slovenščine ali sistematizirati delovno mesto učitelja, če je učencev tujcev več. Učenci s statusom učenca tujca imajo tudi možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja največ 2 leti. 15. člen za učenca priseljencev iz druge države dovoljuje prilagoditev načinov in rokov za ocenjevanje znanja, število ocen in drugo. Znanje učenca priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih. Program osnovne šole omogoča tudi dopolnilni pouk, kjer imajo otroci možnost še dodatnega učenja slovenščine. Pripravljalnica predstavlja ločen program, ki ni del neobveznega in ne razširjenega programa osnovne šole. 57. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Predlog člena pa otrokom, ki ne opravijo izpita iz jezika, prepoveduje udeležba v osnovnošolskem izobraževanju in je zato lahko opredeljen za neustavnega. Republika Slovenija se je zavezala k inkluzivni paradigmi področja integracije tujcev, zato bi bilo vključevanje otrok tujcev v redne oddelke po našem mnenju ustreznejše. Uvedba pripravljalnice pa bi povzročila kontra efekt oziroma segregacijske trende in s tem širila kakovost celotnega sistema. Vključevanje učencev v zgolj določene predmete pa bi predstavljalo izziv tudi z organizacijskega vidika. Novega jezika se najlažje naučimo v okolju, v katerem živimo. Začetki socializacije ob začetku osnovnošolskega izobraževanja so izredno pomembni, sploh ob prehodu na novo okolje, ravno tako pa je ključna kulturna integracija v začetkih šolanja. Predpogoj za vključitev v okolje ni znanje jezika, ampak kognitivno znanje in socialna zrelost. Učenci se v novem okolju hitro učijo, ker imajo interes, saj ne želijo izstopati in ni potrebna samo zunanja motivacija. Če se jih ločuje v posebne skupine oziroma pripravljalnice, bo združevanje v šolskem sistemu predstavljalo veliko večjo težavo, kot če bi jih že v začetku uvrstili v sistem. Otroci sprejmejo otroke zelo odprto. Po navadi v vrtcih ni nobenih težav, če pride otrok iz druge govorne skupine ali iz drugega okolja. Otroci se zadržkov in predsodkov lahko naučijo le od doma in okolja, v katerem živijo. Zaradi vedno večje fluktuacije tujcev bo integracija tudi vedno težja. Ta bo zajemala celosten pristop in ne samo osredotočenje na osnovnošolce, tudi na starše in druge. Zadevo je treba reševati skozi pravilnike in pa usmerjati glede na okoliščine. Potrebna je pomoč ravnateljem in učiteljem, da se jim ponudi večja avtonomnost, predvsem možnost prilagoditve, da se lahko normalno uskladijo in uredijo, da tak učenec še vedno ostaja na šoli in se ga ne pošilja kam drugam. Že zdaj obstaja možnost, kjer se učenci tujci, ki prihajajo k nam, v določenih delih pouka udeležujejo dodatnih ur slovenščine, dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč ter različni projekti. Tudi glede predloga združevanja šol, kjer bi pripravljalnice organizirale na več šolah, je nejasna zgodba. Problem je kompleksen. Imamo različne izkušnje, različne zgodbe, različne prakse in je zelo težko poiskati enotno rešitev, s katero bi zagotovili enakovredne pravice in optimalen razvoj vseh otrok. S tem se strinjajo tudi v Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije,

Mislim, da predlog postavlja otroke, katerih materin jezik ni slovenščina, v neenakopraven položaj v primerjavi z vrstniki. Rešitev po mojem mnenju ni v segregiranju otrok za eno leto, ampak v izboljšanju delovnih pogojev in vključevanju teh otrok in njihovih družin v našo sredino. Hvala.

so tujci, ki tega slovenskega jezika ne razumejo. Izvzema jih iz okolja, ki je po mojem mnenju eden najbolj vključujočih, tista celica v mladosti, ki se ji reče razred, matični razred, v katerem imamo vsi poleg družine neko varno zatočišče prijateljev, vsakdanjih pogovorov, težav in pa celo prvih simpatij. In pa še ena takšna beseda se mi pojavi, in to je ločevanje otrok v pripravljalnice. pravi, tisti, ki potrebuje dodatne ure, naj bo nekje za sebe, z drugimi učenci, katerih jezik ni slovenski in naj se poskuša sporazumevati z njimi. Se pravi, čisto v praksi, nek Rus, Rusinja, naj se sporazumeva z Albancem, naj se sporazumeva z Nizozemcem. Vsi tujci na kupu, in vse skupaj bo, mislim da, ena zelo velika mineštra postala. Vključevanje, ki bi ga moral zakon naslavljati, in pa pomoč znotraj razreda – učenci nagonsko delajo in delujejo po tem principu. Vsak nov učenec, ki pride v razred, ga učenci predvsem nižjih razredov, ampak tudi zadnja triada, če govorimo o osnovni šoli, podprejo in sprejmejo z odprtimi rokami. Poleg tega pa bi morala biti tista beseda, ki naslavlja tematiko, ki jo danes obravnavamo, in to je vključevanje tujcev v osnovne šole, sodelovanje in ne izključevanje. Sodelovanje na vseh ravneh. Se pravi, s pomočjo, s pogovorom, s sporazumevanjem, tudi če imajo, dajmo reči, kakšne digitalne pripomočke, da si kaj dopovejo, na vseh možnih stopnjah. In če gledam to pripravljalnico še malo širše, si poskušam predstavljati, kako bi to izgledalo v praksi, če si dve, tri osnovne šole delijo učitelja, katerega predmet je malo bolj redek v urniku, je že to za tistega učitelja zelo težek zalogaj, da skače iz ene šole na drugo. Poleg tega pride do vprašanja nekih stroškov, kdo bo plačeval tega učitelja, če si deli več šol istega učitelja. To so pač stvari, ki so v vsakdanjem življenju v praksi čisto legitimne in v tem primeru pridemo še do širših razsežnosti, ker imamo več otrok. Na kateri šoli bomo šolali te otroke? V katere razrede jih bomo pospravili? In pa kdo bo spremljal te otroke, če bodo slučajno izven svoje matične šole obiskovali te pripravljalnice? Bo šel sam, bo šel peš, bo šel na javni prevoz. En učitelj – govorili ste, da ni slovenskih učiteljev, predlagatelj, kar naenkrat se pa naj sedaj najde za vsakega učenca en učitelj, ker dejansko učenec sam ne more nikamor. In obremenjujemo dodatno ravnatelje, šole, z organizacijskega vidika in papirološko, da jim dodatno birokracijo nalagamo z nekimi, po mojem mnenju, nedorečenimi rešitvami. Pripravljalnica predvideva eno leto obveznega šolanja, seveda, če je neuspešen pri opravljanju izpita slovenskega jezika. Nekateri učenci, verjemite, napredujejo hitreje kot drugi. Če bi slučajno nekdo opravil ali pa osvojil neko bazično znanje slovenščine v treh, štirih mesecih, jaz mislim, da ni potrebe, da ga zadržujemo v teh pripravljalnicah ali pa po drugi strani, da je nekdo dejansko pač na slabšem in ne osvoji slovenskega jezika v enem letu. Tako da tudi ta variabilni del, mislim, da ni dorečen in pa usmerjen v praktično izvedbo. pa še, kot sem že rekel, primanjkuje nam po nekih podatkih nekje 4, 5 tisoč, mogoče tudi več učiteljev v Sloveniji in zdaj bomo mi delali individualne posege za učence, ki imajo posamezne težave, da jih bomo vozili iz ene šole na drugo in tako naprej. Ne, jaz mislim, da je potrebno neke zadeve urediti s pravilniki, z normativi 120 do 180 ur slovenskega jezika, ki pripada tujcem, mogoče prevetriti, tako, kot je predlagateljica poudarila, prevetriti tudi kurikulum in pogledati trenutno če slučajno še vedno pije vodo, v narekovajih, in zagotovo prilagoditi poučevanje slovenskega jezika res s strokovnega vidika, se pravi z učiteljem, z učenci, z okoljem, pasivno, aktivno. Za tistega, ki ima nek dolgoročen plan ostati v Sloveniji, bo spodbuda tudi v družini, v lokalnem okolju tudi prišla. Tako da vso srečo. Hvala. Predlagateljica ima besedo. Izvoli, Iva Dimic. **IVA DIMIC (PS NSi):** Hvala lepa. Vidim že dve razpravi kolegov iz Svobode, gredo v smer izzivov in organizacijskega vidika uvedbe pripravljalnic. Mogoče bo, in tukaj spodbujam spoštovano državno sekretarko, da ona pove, kako, na kakšen način izpeljejo pouk, primer angleščine, en učitelj štiri ure poučuje na Osnovni šoli Ivančna Gorica, štiri ure poučuje na Osnovni šoli Grosuplje. Pa bo spoštovana državna sekretarka povedala, kako se obračunavajo ure tem učiteljem, kako se obračunava pot, kaj, na kakšen način se ta učitelj pripelje na tisto šolo. Pa to ni osamljen primer. veliko šol si deli učitelje za posamezne predmete. Nekje je to telovadba oziroma športna vzgoja, nekje je to glasbena vzgoja, nekje je to tudi matematika, da vskoči pomagati na drugo šolo, se ga mogoče na eni šoli malo razbremeni, zato da lahko nudi svoje znanje in poučuje na drugi šoli. To danes že vse poteka, o tem nismo nikoli, nikoli odločali poslanci, zato ker so za to seveda pristojne službe oziroma nenazadnje ravnatelj. In naš zakon daje ravnateljem možnost, da se med sabo dogovorijo, med šolami, če je potreba, da se med sabo organizirajo. In seveda je ravnatelj tisti, ki pove, na kakšen način bodo to vpeljali. Še enkrat pa povem in poudarjam, da ravnatelji predlog zakona podpirajo in pravijo, da je zelo zelo zaželen.

v pripravljalnicah, pravite, bi bila to težava, v razredu pa to ni težava. Zdaj tega čisto res ne razumem, zakaj bi bila v pripravljalnicah težava različno jezikovnih otrok, v razredu pa ni težave jezikovno različnih otrok. In mislim, da je celo težava, da je v razredu še en dejavnik, ki ga ne smemo spregledati, in to je kurikulum oziroma snov, pouk, predmet, ki ga je potrebno osvojiti. In na podlagi te snovi so učenci tudi ocenjeni. To je ta moment, ki ga ne smemo povsem izpustiti. V pripravljalnicah ni ocenjevanja. Ni ocenjevanja. V razredu pa je ocenjevanje pri vseh predmetih, tako pisno kot ustno. In tukaj je seveda tudi ta moment, na nas na nek način seveda opozarjajo starši, učitelji, ravnatelji, da prihaja na določenih šolah, določene šole, kot sem že dejala, imajo v razredu tudi po 40 % priseljenih otrok, ki ne znajo slovenskega jezika, ga ne razumejo, in tukaj pa potem prihaja do zniževanja standardov. To zniževanje standardov se učencem pozna skozi celotno nadaljnje izobraževanje, tudi pri vpisu v srednjo šolo, kar ni pošteno in za kar je država dolžna, da omogoči vsem pod enakimi pogoji kvalitetno izobraževanje. In zato, ker država ali pa ministrstvo tukaj nič ne naredi, so na slabšem vsi. In želimo vsaj z obliko pripravljalnic razbremeniti tako otroke, starše, kot tudi učitelje. In verjamem, še enkrat poudarjam, da je to prava pot. In še enkrat spodbujam državno sekretarko, da vendarle pove, kdaj se je nazadnje število ur slovenskega jezika povečalo. Ali je bilo to res pred petimi leti? Hvala.

To, da bo državna sekretarka povedala nekaj, kar je očitnega, jaz mislim, da ni na mestu. Težava je organizirati enega učitelja, deliti med tri, štiri šole. Kakorkoli obračamo te besede, je težko deliti človeka, ki ima 5 minut časa med odmorom, da steče, da se pripelje 3, 4 km stran. In zdaj mi to dajemo še otrokom. To po mojem skromnem mnenju ni razbremenitev, to je dodatna obremenitev. Poleg tega, kot sem že omenil, govorim o učitelju, ki bo individualno spremljal te učence, spremljal jih bo na šolo, čakal tam, ne vem, eno uro in prišel nazaj. To je organizacijski samomor, na žalost, kakorkoli obračamo te besede.

Če se pogovarjate tako z učitelji, starši in z otroki, ki so vključeni, vam bodo povedali zelo podobno, kot vam govorimo danes. razprava o tem je bila tudi že že na samem odboru. Zdaj pa bom začela z besedami: problem je. Če kdo od vas, ki zdaj tako zelo branite nepripravljalnico, torej neukrepanje, misli, da ga ni, ne vem, kje živi. Začnimo torej ukrepati, ker obstoječe stanje, torej tako, kot je urejeno zdaj, pač več ne funkcionira. Ni rešitev. In se moramo odzvati, moramo se odzvati, ker gre ne samo za eno skupino, gre za celotno našo družbo. Zato v ta kontekst, o katerem danes govorite, in tolikokrat sem že slišala besedo segregacija, ta beseda v ta kontekst sploh ne sodi, zato ker je ravno nasprotno. Pri tem predlogu gre za uspešno in učinkovito integracijo priseljencev od otrok do njihovih staršev. Ta predlog zakona o spremembah in dopolnitvah govori, kako se tega problema lotiti in kako ga rešiti. In zdaj, da ne ponavljam vseh teh rešitev, bi povedala, da je cilj zakona višja kakovost izobraževanja, zagotavljanje pogojev za optimalen in uravnotežen razvoj otrok v osnovnih šolah, tako tistih, ki nimajo predznanja slovenščine, kot tistih, ki ga imajo. In zdaj vsi skupaj v enem razredu sedijo, vsi skupaj poslušajo razlago pri katerem koli predmetu, nekdo učitelja razume, nekdo ga ne razume, ampak vsi so vključeni. Vsi so vključeni. Statistika je odlična. Vključenost je, ampak ni pa rešitev. Pravzaprav prinaša še več težav za posameznega otroka. Predstavljajte si že odraslega, da sedi nekje in ničesar ali pa zelo zelo malo razume, pa samo posluša, pa mu ne bo potrebno potem tega znanja, tega, kar je slišal, pokazati kot neko znanje pri ocenjevanju, recimo, iz naravoslovja. Kaj to pomeni za odraslega, kaj šele za otroka. Povedala bom, zakaj podpiram ta predlog. Vprašanje: »Želimo integrirati otroke priseljene v našo družbo?« Odgovor je vsem jasen, ja, želimo jih. Jih želimo opolnomočiti za življenje v našem okolju, v naši državi, v Sloveniji? Tudi tu je odgovor nedvomen ja. Potem pa moramo nekaj narediti. In kot sem že rekla, ta trenutna rešitev, ki je, več ne deluje. In zdaj ta organizacijski vidik. Jaz mislim, če se mi odločimo za eno za eno stvar, bomo naredili vse, da tudi to izvedemo, da to tudi izpeljemo. In organizacijski vidik pač ne sme biti izgovor za to. V nadaljevanju je bilo velikokrat rečeno tudi, da ta pripravljalnica ločuje, da bo prinesla da bo prinesla težave, da ne bodo vključeni, da se bodo počutili manjvredne. Jaz vam povem, da se zdaj počutijo manjvredne. Sama imam izkušnje s poučevanjem takih otrok, jih imam. In ko jih gledam, vam povem, da v tistih očeh vidim eno samo nemoč, zato ker me ne razume. In jaz imam tam, ne vem, 15 otrok, ki razumejo, pa 6, 7 takih, ki ne razumejo, pa še ti razumejo zelo različno. Kako naj jih pripeljem do skupnega cilja? Ja, kako? Razumeti je pa ja osnova komunikacije. Bistvo komunikacije je zmožnost se sporazumevati v jeziku, v katerem pač poteka neka komunikacija. To je ta zmožnost. Potem lahko štartamo še naprej in nadaljujemo in nadgrajujemo znanje in so lahko vsi veliko bolj uspešni, veliko bolj uspešni. Pa tudi te zgodbe poznamo, ne mi govoriti o tem, da je to segregacija. Ni. Zato, ker imajo težave z jezikom in mi jih potem učimo učimo pri slovenščini o slovenskem ljudskem slovstvu, pri naravoslovju, pri geografiji te stvari, oni pa tega ne razumejo. Jaz ne vem, kako pravzaprav ne razumete, da je ta problem potrebno rešiti, ne pa ostajati pri tem. Prej je bilo rečeno, sem slišala vmes, da ravnatelji tega predloga ne podpirajo. Mogoče kdo, ja, večina pa ne. Jaz upam, da se tudi neformalno z njimi kdaj pogovarjate, ministrstvo, in da na to opozarjajo. Če citiram eno izmed izjav Združenja ravnateljev: »Na podlagi lastnih izkušenj ugotavljamo, kako ta jezikovna omejitev otrok tujcev, ki se vključujejo v slovenski izobraževalni sistem, negativno vpliva ne samo na njihov učni uspeh oziroma napredovanje v znanju, ampak tudi na njihovo samopodobo. Integracija je zelo zapleten proces tako za učence kot za učitelje, saj zahteva veliko prilagajanja, veliko diferenciacije v učnem procesu, kar vpliva pa na celotni razred.« Tudi Skupnost občin, Združenje mestnih občin, smo jih slišali, v osnovi podpirajo tak predlog, ker si želijo želijo rešiti ta problem, ki je problem za vse. Še enkrat, če menimo, da so zdaj zadostne rešitve, niso, ker nam realnost kaže, da niso. In odločitev, naša odgovornost, politična odgovornost za vse te otroke, priseljene in tudi slovenske otroke, je, da to stvar rešimo tako, kot je treba. Pripravljalnica je primerna rešitev. Zakaj? Zato ker bodo uspeli osvojiti osnove jezika, A1,

osnova, da bodo uspešnejši. Kaj je pravzaprav eno leto, pol leta? Tudi tukaj v pripravljalnici smo lahko fleksibilni. Kot je bilo rečeno, nekdo se uči hitreje, nekdo pač bo kasneje. In eno leto, če vzamemo v celoti, to pravzaprav v življenju enega otroka, ki pride v novo okolje, ko so še druge stvari zraven, ko še drugi

Z vso odgovornostjo za otroke! Z vso odgovornostjo za otroke se odločimo pravilno. Z vso odgovornostjo – ta beseda naj vam sedi, naj se vam usede, da boste nehali z besedami, kot so segregacija, se ne da, se ne da, organizacija bo grozna, organizacijski samomor je bilo rečeno. To so besede, ki ne sodijo v kontekst reševanja realnega, torej življenjskega problema. Sama bom z velikim veseljem podprla predlog Nove Slovenije. Hvala lepa.

je zelo priljubljena otroška igrica. Vsi, ki imate otroke ali pa se z njimi ukvarjate, jo poznate. V naravi smo podobnemu pojavu lahko priča, ko noj vtakne glavo v luknjo. Verjetno ima občutek, da problemi okrog njega ne obstajajo, da ga noben več ne vidi. Tak občutek imam danes tukaj s strani državne sekretarke oziroma ministrstva, Vlade, s strani vas, spoštovane kolegice in kolegi iz koalicije. Zaprem oči, povem nekaj besed, nekaj stavkov vržem v eter in zameglim situacijo in problema več ni. Če vas dobro poslušam, težava, zaradi katere smo v Novi Sloveniji vložili zopet, že drugič, Zakon o osnovni šoli, z osnovnim namenom pomagati otrokom pri tem, da pridejo do svoje ene najosnovnejših otrokovih pravic, pravice do osnovnošolskega izobraževanja, ki je obvezno, pravite, da tega problema ni, da je vse v redu, da obstoječi sistem dobro dela, in da se je treba v okviru obstoječega sistema odzivati na izziv otrok, osnovnošolskih otrok, katerih materni jezik ni slovenski in tega jezika ne obvladajo. Glejte, jaz imam za vas eno dobro pa eno slabo novico. Ponavadi, ko vprašam kogarkoli, katero prej povem, rečejo vsi najprej slabo, najprej slabo, ali pa velika večina reče najprej slabo. Slaba je, da ta problem obstaja. Slaba je tudi, spada pod kategorijo slaba novica, da se veča. Problem se veča. Od takrat, ko ste zaprli oči, in dokler boste imeli zaprte, se problem veča. Pa tega si nismo izmislili mi, saj jaz ne delam v razredu z otroki, jaz nisem ravnatelj osnovne šole, moja kolegica dr. Čadonič Špelič tudi ne, Iva Dimic tudi ne. Vi ste pa ravnatelj. Ne vem, težko, če sedite tu. Lahko da ste bili, to kompetenco vam nedvomno priznavam. Ampak mi smo ta zakon spisali in vložili zdaj že drugič, ker so nas župani, svetniki, ravnatelji, učitelji iz vse Slovenije rotili, da to storimo. Mi smo dolžni kot poslanke in poslanci to narediti. Ne samo povedati, da problem je ali pa izziv je, ampak ga pripeljati tudi v hram demokracije, ga predstaviti. In pripravili smo tudi zakonodajno rešitev. V osnovi bi to bila vaša naloga, spoštovana državna sekretarka, koalicija. To je vaša naloga, drugače vaša odgovornost. Ampak ker smo mi tudi v opoziciji odgovorna stranka, smo naredili delo namesto vas, spisali novelo zakona – mislim, da smo jo verodostojno predstavili in jo dali v odločanje. Okej, vi ste zamižali in rekli, problema ni. Ampak realno stanje je drugačno. Mislim, da ste vsi, še posebej pa tisti, ki ste pedagoške izobrazbe in ki ste delali v šolstvu pa še delate, videli rezultate nemških PISA testov, ki so za leto 2022 pravzaprav blizu katastrofi. Ocene so, kolikor sem prebral v njihovih medijih, da je velik del vzroka za tako katastrofalne PISA rezultate pri matematiki, naravoslovju in bralnih kompetenci to, da jim je spodletela integracija. Približno 40 % otrok v njihovih šolah je migrantov ali pa potomcev migrantov, vključno s prosilci za azil. Strmo so padli pri vseh treh naštetih PISA testih. Spoštovane kolegice in kolegi! v Novi Sloveniji želimo, da se naučimo iz napak drugih, si prihranimo težave, si prihranimo vse, kar bo treba kasneje več in težje delati, in ukrepamo zdaj, ko smo zaznali, ko smo bili obveščeni, da je ta izziv začel preraščati možnosti reševanja v okviru obstoječega problema. Občutek imam ob tej razpravi, ne morem se ga znebiti, da gre za podobno igrico »zaprem oči in me več ni« ali pa problema več ni, kot se je zgodilo pri paketu zakonov, ki so ga nazadnje vložili župani iz vse Slovenije. Še posebej so bili angažirani župani z Dolenjske, tudi iz Kranja, ki je bil danes tukaj omenjen, Velenja, Prekmurja in tako naprej. Podobna razprava je bila takrat nesistemsko, segregacija, diskriminacija, aja, zdaj ste celo že strokovnjaki za ustavnost ali pa neustavnost. Kolikor vem, ste tudi vi kdaj nas poučevali, da ustavnost ali neustavnost zakona v naši državi pač določa Ustavno sodišče. In tu pa res, glejte, se opravičujem, ker se nisem mogel zadržati, ker nisem vedel, ali bi jokal ali bi se smejal, sem prsnil v smeh, ni primerno, ni dostojno, ko je bilo navedeno s tega pulta, da bi učenje slovenskega jezika v tej pripravljalnici, ki jo predlagamo, upočasnilo kulturno integracijo šolarjev. Ljubi bog, ali ni jezik eden izmed temeljnih elementov naše kulture? Res težko sprejmem oziroma ne sprejemam te trditve, ne sprejemam te trditve. In še enkrat, vse drugo, kar ste navajali, vsemu drugemu je namenjena ta novela. Ta novela gre nasproti predvsem otrokom, ki imajo osnovno otrokovo pravico, pravico do osnovnošolskega izobraževanja. Če ne znajo jezika, potem pa so diskriminirani, jim je kršena ustavna pravica do izobraževanja. In še nekaj, ne samo njim, kršena je tudi njihovim kolegom, ki govorijo slovensko, ki obvladajo slovenski jezik in bi lahko napredovali hitreje, pa ne morejo. Da ne govorimo o vseh stiskah in pritiskih na učitelje in učiteljice, ki delajo v takih razredih in ne morejo napredovati, ne morejo iti naprej, ne dosegajo učnih ciljev, učnih načrtov. Kolegice in kolegi, učitelji aktivno iščejo, tisti, ki so še, aktivno iščejo, da se premaknejo v bolj podeželske šole in tako naprej, zato ker enostavno ne zmorejo več. Nekdo je pred mano že povedal. Starši aktivno iščejo, da prepišejo svoje otroke drugam. Ali je to rešitev? To ponuja obstoječi sistem. To je zmožnost obstoječega sistema. Napovedujem, da bo Poslanska skupina NSi ta zakon, če hočete, revolversko vlagala, vse dokler ne bo sprejet ali pa, da nas boste prepričali – do zdaj nas niste – bi vam verjel, bi vam verjel, vaši skrbi za preprečevanje diskriminacije pa vaši skrbi za ustavnost in tako naprej, bi vam verjel, če bi v tem času prišli vsaj s tremi koraki, z neko predstavitvijo ene alternative, kaj se bo naredilo, kak fokus imate, kako boste pomagali. Ste že naredili posvet ravnateljev, vsaj z območij, kjer bolj zaznavajo ta problem, pa jim povedali, da ste slišali, da problem je, in da predlagate, da poiščete tri rešitve, tri možne rešitve, kako se boste v okviru obstoječega sistema tega lotili? Niste. Verjel bi vam, če bi prišli vsaj s čim takim. Potem Potem bi vam verjel, če bi prišli z neko alternativno novelo, pa bi rekli, problem je, vi ste ga spisali po svoje, mi bi radi po svoje, ampak problem je in ga bomo skupaj rešili. Kolegice in kolegi, igrica »zaprem oči in me več ni« na tem področju ne bo delovala. Zaprem oči in problema več ni, ne drži.

bi pa nekako odgovorila kolegu, ki je govoril pred mano. Najprej bi rekla, novela gre morda nasproti, ne gre pa naproti.

Z omenjenim predlogom želi skupina poslank in poslancev vpeljati model vključevanja učencev s priseljenskim ozadjem, ki je v Evropi vse pogosteje tarča strokovnih kritik in na raziskavah utemeljenih pozivov k opuščanju takšnega modela oziroma sprememb nacionalnih izobraževalnih politik. To velja tudi za Belgijo, na katero se predlagatelji sklicujejo, in tudi za Nizozemsko, kjer v zadnjih letih v izobraževalne modele uspešno uvajajo večjezične pristope, ki temeljijo na jezikovno občutljivem učenju in poučevanju. Sprejemni razredi za učence in učenke s priseljenskim ozadjem so namreč model vključevanja otrok v izobraževanje, ki se kaže ne le kot neučinkovit, temveč ima izrazite segregacijske učinke, kar je povsem v nasprotju z inkluzivno naravnanostjo Salamanške izjave, katere podpisnica je tudi Slovenija. Toliko o tem. Sedaj pa prehajam na razpravo, ki sem si jo pripravila, pa bi začela kar z učitelji, ki so tu izjemno pomemben dejavnik. Učitelj ima izjemno pomembno delo, saj vsak dan podaja znanje. Otroke pripravlja na lepši jutri, v katerem bo več sodelovanja. Učitelji so tisti, ki se zavedajo, da morajo investirati v otroke za dober štart v življenje, kajti oni bodo v prihodnosti naši voditelji, odvetniki, mentorji, oni bodo starši in učitelji. Bodo tudi politiki, kmetje, trgovci, inženirji, zdravniki. S seboj bodo nosili zglede, seboj bodo nosili besede iz obdobja odraščanja. Učitelji učijo otroke odgovornosti in ustvarjajo medkulturne programe z različnimi kulturami. Svet gre skozi težke čase in naši otroci to čutijo in so zaskrbljeni. Življenje je polno sprememb, ki se bliskovito odvijajo, in učitelji morajo prilagajati svoj način dela tem bliskovitim spremembam. Torej, zakaj sedaj toliko o učiteljih? Nič o učiteljih brez učiteljev. Spremembe v politiki, krize, vojne, razdejanja, vse to otroci vidijo v medijih, na socialnih omrežjih in so resnično zaskrbljeni nad svetom, v katerega vstopajo. Vse to čutijo vsi otroci. Begajo jih tudi klimatske spremembe, skrbijo jih stvari, ki so za starše normalne, oni pa tega morda ne bodo imeli, recimo čiste vode, čistega zraka, zelenega okolja. Nekateri iz takšnih in drugačnih razlogov pristanejo v selitev. Vse več otrok tujcev se je znašlo tudi v naših šolah. Mi kot država smo dolžni, da jim zagotovimo enake pogoje za rast in razvoj. In ker so v naših šolah, se morajo naučiti slovenskega jezika. Če jim nudimo trdno oporo, se vsak dan lahko naučijo več. Ta svet bo nekoč njihov, od naših in tujih otrok. Vsi otroci so naši, mi smo tisti, ki jim moramo dati upanje, dati jim moramo orodje, kako doseči, da bo svet lepši. Učitelji gredo v korak z njimi in stojijo za njimi. Danes govorimo v parlamentu o tem, kako poskrbeti za to, da se bodo naučili slovenščine. V Gibanju Svoboda ugotavljamo, da razmere v našem šolstvu niso zrele za pripravljalnice. V naših šolah, kot je bilo prej tudi v pismu omenjeno, močno zagovarjamo inkluzijo, in to velja tudi za otroke tujce. Otroke je treba vključiti v obstoječe oddelke in jim pomagati na različne načine: s povečanim številom ur slovenščine, z dodatno strokovno pomočjo, z dopolnilnim poukom, z različnimi projekti. Potrebno jih je motivirati za učenje slovenščine. Potrebujejo veliko čustvene podpore. Spodbujati jih je potrebno, da se zavedajo, da so dovolj dobri. Ko se znajdejo ti otroci v tujem okolju, ni samo jezik težava, težava je tudi to, da menjajo prijatelje, da menjajo učitelje, knjige, nove učne pripomočke, novo okolje, celo napisi na trgovinah in na ulicah so drugačni. To nanje deluje stresno. Na vsakogar bi. Zato sta inkluzivnost in to, da se otroci v neki skupnosti čutijo sprejete ob pomoči, ključna. Takrat imajo oporo. Ključna stvar je, da čustveno pomagamo otrokom, da se počutijo sproščeno, da nam zaupajo, da vedo, da smo tukaj zaradi njih in da jim želimo pomagati in potem čisto vse steče. To je naložba v njihovo prihodnost, v prihodnost vseh otrok. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje mora ob vsem tem delovati kot servis za napredek v šolstvu. Tudi ministrstvo si mora prizadevati za spremembe v družbi, za boljši svet, s smernicami ali predvsem po zaslugi učiteljev, ki na mlade generacije prenašajo ideje o boljšem svetu. Zavedati se moramo, da nam že sedaj primanjkuje učiteljev. Tudi to je eden od razlogov, da še nismo pripravljeni ali da sploh nismo pripravljeni na pripravljalnice. Sprašujem se, ali bi pripravljalnica za slovenski jezik rešila težave pri učenju tujejezičnih otrok? Probleme je vsekakor potrebno reševati, kajti proces globalizacije vse pogosteje sega tudi k nam. Seveda pa se ne sme dogajati, da zaradi tega razred napreduje počasi. Medkulturni dialog mora delo v oddelku obogatiti. Temeljito je treba pretresti učne načrte in izločiti faktografijo, odvečno ponavljanje iste snovi po vertikali. V prvi triadi mora biti bistveno več branja in pisanja, za slovnične akrobacije bo pozneje dovolj časa. Morda je 9 odstotkov tujih otrok v naših šolah lahko tudi razlog, da zmanjšamo obseg snovi v kurikulumu. Vsak učitelj se zaveda, da je za dobro delo nujna diferenciacija. Tudi otroci, ki obvladajo slovenski jezik, so različni, nekateri so s posebnimi potrebami, z nižjimi učnimi sposobnostmi, z vedenjskimi težavami, nekateri so nadarjeni, hitro učeči. Šole pa ponujajo različne aktivnosti za vse. Poleg dela v učilnici so tu prireditve, dnevi dejavnosti, šole v naravi, različne strokovne ekskurzije, obiski gledališča. Vse to so, spoštovani, priložnosti za sklepanje prijateljstev, nujno tkanje socialne mreže. Vse to so priložnosti za učenje slovenščine. In, spoštovani, verjemite, stisk v današnjem času ne doživljajo le tuji otroci. Povabite se kdaj v šole, učenci in učitelji vas bodo veseli. Takrat vam bodo verjeli, da veste, o čem govorite, preden sprejemate in potrjujete zakone. In zagotovo se bodo za vas še posebej potrudili, ker nič o otrocih brez otrok. Hvala lepa.

dolgoletno učiteljico, se vidi že iz njenega nastopa in artikulacije. Tako da sem res vesela, da spremlja to področje še vedno, sicer na političnem parketu, kjer je pa nekoliko vseeno drugače kot v strokovnosti. Bilo je rečeno že kar nekajkrat spet, pa se moram Glejte, ta beseda je težka, ta beseda ni lepa. Ta beseda pomeni neko ločevanje na podlagi rase, rase, na podlagi narodnostne pripadnosti in zame osebno je to neka tujka. Nimam je rada in mislim, da je prav, da bi jo odpravili. Ampak ko govorite o segregaciji,

To je bila ena taka velika prelomnica, ki je zagotavljala boljše izobraževanje. Pa naj poudarim, da imamo krasne učitelje, krasne ravnatelje, ki se trudijo za to, in seveda je naš izobraževalni sistem dober. Ampak ravno, ko ste omenjali to besedo segregacija, se lahko vprašam kot neka mama ali kakorkoli, ali ni segregacija tudi mogoče delitev na nadarjene in nenadarjene v razredu, na višji in nižji zahtevnostni nivo pri matematiki, angleščini, slovenščini, ali na vključevanje v dopolnilni in dodatni Dejali ste, da naše šole niso pripravljene na nekaj podobnega. In res, glejte, imam pred sabo dokument, objavo, novinarka Jerneja Potočnik je zapisala: »V mariborskih osnovnih šolah v zadnjih treh letih trikrat več otrok priseljencev. Ravnatelji prosijo za pomoč.« potem pod tem člankom lahko vidimo, da je bilo v Mariboru leta 2016 v mariborskih osnovnih šolah vpisanih 314 tujih učencev, v preteklem šolskem letu pa tisoč Tako učitelji kot ravnatelji opozarjajo, da je delo z vse bolj številnimi učenci tujci vse bolj zahtevno ter prosijo za učinkovite ukrepe in spremembe. Ni tu problem samo Kranj, ki smo ga večkrat izpostavili, problem so tudi Koper, Postojna, Velenje, Celje, vse te velike šole, kjer je seveda dotok, kjer je več možnosti zaposlitve in seveda posledično tudi več teh otrok, kateri ne razumejo slovenščine, tudi tujci, jim je tuja beseda in je ne uporabljam za tako ranljivo populacijo. Seveda ravnatelji predlagajo tudi rešitve. In če bi si prebrali, bi videli, kakšne rešitve predlagajo, in bi bile mogoče rešitve pripravljene že danes v obliki amandmajev. Ampak vi ste se postavili na okope in to ni dobro. In to ni dobro. Rekli ste, da je tem otrokom namenjen dopolnilni pouk. Ravno ti ravnatelji mariborskih osnovnih šol opozarjajo, da otroci, tuji otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, dopolnilnega pouka ne obiskujejo. Mogoče bo spoštovana državna sekretarka postregla [s podatkom], v kakšnem odstotku se tuji otroci vključujejo v dopolnilni pouk. Vam povem, še slovenski se ne. Težave so na vseh osnovnih šolah. Učitelji ves čas poudarjajo, da naj otroci pridejo k uram dopolnilnega pouka, da je to zastonj, da bi se tam njihovo znanje utrdilo. Seveda je potrebno še dodatno izobraževanje in polnomočenje učencev, ampak ali bomo res to, kar predlagajo mariborski učenci, naredili, preden bomo uvedli pripravljalnice, da bomo sistemizirali delovno mesto albanskega prevajalca za učence tujce. A tako daleč bomo šli?

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav državni sekretarki, kolegice in kolegi! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli imamo na mizi ponovno in ker smo o tem v zadnjem času že kar veliko povedali, naj rečem, da smo poslanci pa res tisti, ki moramo po terenu poslušati svoje državljane. In mi dejansko se moramo danes strinjati tukaj s predlagateljem, da je bil predlog podan na poziv ravnateljev, učiteljev, staršev, županov. Državni svet podpira, veliko lokalne skupnosti in pa interesnih skupnosti je dejansko neposredno izvoljeno v Državni svet. In potem, če se dotaknem tega, da so učitelji in otroci, ki ne znajo slovenskega jezika, v veliki stiski. In seveda predlog je pa dejansko ravno za to podan, da bi se te stiske odpravile in ne, da bi se povečevale. Sedaj, če se morda dotaknem nekaj zadnjih razprav pa tudi razprave spoštovane gospe sekretarke z Ministrstva za izobraževanje s

se sledi paradigmi – tudi v šolstvu in na splošno v politiki v državi – čim večjega vključevanja v času različnosti. Torej, to inkluzivnost, ki jo dejansko navajam, je gospa sekretarka tudi navedla na Odboru za izobraževanje pri isti tematiki: »Republika Slovenija se je zavezala k inkluzivni paradigmi, kar velja tudi za področje integracije tujcev. Za njihovo čim hitrejšo integracijo, je smiselno vključevanje v redne oddelke, in to v čim daljšem časovnem obdobju, ker imajo tako več stika z okoljem, lokalnim okoljem, in pa z jezikom okolja.« Uvedba pripravljalnice pa bi potem po mnenju sekretarke povzročila segregacijske trende. Segregacija. Ja, segregacija je pa seveda izključevanje na osnovi rasnih in pa statusnih razlik, izključevanje, inkluzija – vključevanje in sedaj izključevanje. Kje pa smo mi v uspehu našega šolskega sistema? Se pravi, ne želimo, da bi prihajalo do izključevanja, nastala je takšna paradigma inkluzivnosti zaradi tega, da bi imeli čim manj otrok v šolah s posebnimi potrebami, imate jih pa, spoštovana sekretarka, vedno več. 9 % od vseh šolajočih otrok v v oddelkih za otroke s posebnimi potrebami. In med temi, na žalost, imate tudi otroke, ki ne znajo jezika. Ne govorim na pamet. Tukaj so podatki, da imamo v šolah za otroke s posebnimi potrebami vpisanih 9 % otrok, se pravi celotna populacija šoloobveznih otrok. In sedaj gremo, ali mi integriramo ali pa ne. Danes z našimi čustvenimi branji tukaj ne bomo mi naučili otrok, mi moramo otroke naučiti in moramo najti srednjo pot, se pravi strokovnost, in potem tudi, se reče, vključevanje, integriranje naših otrok. Sedaj pa ta učiteljica, ki dejansko poučuje, na pamet bom povedal, v Kranju pravijo, da imajo med 20 otroki pet, šest, sedem otrok v razredu, ki ne znajo popolnoma nič slovenskega jezika, in ta učiteljica se ukvarja s temi petimi, šestimi, sedmimi otroki. Ostali starši pa zahtevajo od ravnatelja, da se jih nauči, tudi tiste, ki znajo slovensko, se jih mora naučiti. In sedaj je ravnatelj pod pritiskom, zato ker tisti, ki znajo slovensko, pač povedo, da se v tem razredu ne morejo nič naučiti, zato ker se ukvarja samo s temi petimi ali šestimi. Potem imam primer iz mojega okolja. In na žalost, res na žalost, moram še to povedati, da se pač pogovarjam z ravnatelji in učitelji in eden od ravnateljev je pač namignil, tole pa podpiram dejansko, popolna vaša kvota, spoštovana Svoboda, popoln liberalec je namignil, da dejansko imamo problem, da ne moremo nič naučiti in da so na ministrstvu ostali da so na ministrstvu ostali v času in prostoru, tako dejansko pač pove, da morajo delati nekako po svoje, da pač nekaj naučijo. In sedaj, če se dotaknem še morda tega, da imamo v Slovenski demokratski stranki seveda kulturo do slovenskega jezika in se tudi želimo približati, da bi naš šolski sistem bil vsaj podoben, kot je finski. Seveda tisti, ki malo poznate, veste, da se pač govori, da je v Evropski uniji med najboljšimi šolskimi sistemi in med sistemi v državi, ki je najbolj šolajoča, nekako razvijajoča družba znanja, Finska. In Finska ima pripravljalnico in seveda tudi želi, da se tisti, ki pridejo, se pravi, če se izrazim prišleki, ni nič slabega, tisti, ki pridejo v državo, naučijo čim hitreje. Kaj pa imamo mi v Sloveniji? Otrok, ki je tukaj rojen, v 1. ali 2. razredu ne zna nič slovensko. Se pravi, mi na nek način tudi s to pripravljalnico dejansko spodbujamo starše, da se bodo doma potrudili, ker samo v šoli se ne da vse narediti. dejansko seveda podpiram predlog. In še enkrat, če znamo prisluhniti ravnateljem in učiteljem, in spoštovana sekretarka, ki je bila tudi ravnateljica, pa ne posluša svojih ravnateljev, ravnatelji so rekli, da da bi oni to podprli, pedagogi, specialni pedagogi in pa neka stroka z ljubljanske filozofske fakultete pa ne. Vem, da so mnenja različna, a ne želim, da imamo vedno več otrok v šolah s posebnimi potrebami, ker jih dejansko prikrajšamo za to, da bi se naučili. Ker pač ravnatelj ne gleda, ali je to otrok iz Kosova ali iz Bosne ali iz Sirije, Afganistana, ampak on dejansko gleda na to, da ga čim prej vključi in da ga čim več nauči. In tisti otroci, ki dejansko ne znajo jezika, so pa potem resnično diskriminirani in se lahko samo dejansko družijo s tistimi, ki pač znajo njihov jezik. Še enkrat, zadevo je za podpreti in dobro preštudirati. Poslanci pač nismo tukaj zato, da ponavljamo, kaj nam reče vlada, ali pa preberemo dve strani čustvenega izliva. Hvala lepa. Replika, izvolite, kolegica Vera Granfol. **VERA GRANFOL (PS Svoboda):** Moram reči, da me moti, ker se tolikokrat omenja ta beseda segregacija. Jaz bi en čisto kratek delček tega pisma pedagoških delavcev Slovenije še enkrat prebrala, ker se mi zdi, da je bilo tole, kar sem prej povedala, popolnoma ignorirano sedaj v teh razpravah. Torej se presliši. Moram vprašati učitelje, v bistvu se pa potem tole presliši. To velja tudi za Belgijo, na katero se predlagatelji sklicujejo, in tudi Nizozemsko, kjer v zadnjih letih v izobraževalne modele uspešno uvajajo večjezične pristope, ki temeljijo na jezikovno občutljivem učenju in poučevanju. Sprejemni razredi za učence in učenke s priseljenskim ozadjem so namreč model vključevanja v izobraževanje, ki se kaže ne le kot neučinkovit, temveč ima izrazite segregacijske učinke, kar je povsem v nasprotju z inkluzivno naravnanostjo Salamanške izjave, katere podpisnica je tudi Slovenija. Torej, če hočemo kaj ignorirati, pač ignoriramo, v tem primeru pedagoške delavce. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo kolegica Monika Pekošak. Izvolite. **MONIKA PEKOŠAK (PS Svoboda):** Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Danes ponovno obravnavamo zakon o pripravljalnicah, ne glede na to, da smo ga pred kratkim zavrnili. Kot da nočete sprejeti, da se ne strinjamo vsi z vašim pogledom na tuje otroke. Vendar vas to ne ustavi, še enkrat obravnavamo isto. V predlogu novele predlagate, da bi pripravljalnice trajale eno leto in bi hkratno z jezikom obsegale še spoznavanje slovenske kulture. Kot tudi menite, da bi bilo dobro, da bi bilo obiskovanje pripravljalnice obvezno. In če otrok ne bi opravil izpita, ne bi smel biti udeležen v osnovnošolskem izobraževanju. Predlagate tudi, da bi se otroci, ki bi obiskovali pripravljalnice, lahko pridružili rednim izvedbam predmetov, kot so športna vzgoja, likovna umetnost, glasbena umetnost, pravite, kjer je znanje slovenščine manj potrebno. Razumem vaše vzvode za novelo. Navajate, da si to želijo svetniki iz določenih občin, da si to želijo zaradi negativnih izkušenj, ker je tujih otrok več, da naj bi ti otroci ustavljali napredek celotnega razreda. In ta zakon predstavljate kot neko super rešitev, pa vendar imamo zdaj že v zakonodaji kar nekaj ureditev za tuje otroke. Naj samo naštejem nekaj teh. V Zakonu o osnovnem šolstvu imamo zapisano, da mora za otroke, ki prebivajo v Sloveniji in njihov materin jezik ni slovenski, osnovna šola organizirati pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa mora [organizirati] tudi pouk njihovega materinega jezika in kulture. V tem zakonu je opredeljeno tudi napredovanje učencev v naslednji razred. Prav tako imamo v pravilniku o normativih in standardih za osnovne šole možnost dodatnih ur slovenščine za tujce, od 120 do 180 ur. Celo delovno mesto učitelja je možno sistematizirati, če je učencev tujcev več. Enako možnost imajo tudi osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami. V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja je za učence priseljence dovoljena prilagoditev načinu in rokov za ocenjevanje znanja, število ocen in drugo. V programu osnovne šole pa je omogočen tudi dopolnilni pouk, kjer imajo otroci možnost še dodatnega učenja slovenščine. Vaš predlog s pripravljalnicami predlaga ločitev otrok, ki ne znajo jezika, od tistih otrok, ki jezik obvladajo, kar bi povzročilo ravno obratni efekt od želenega. Ti otroci bi se spet družili izključno med seboj v teh pripravljalnicah in spoznati slovenski jezik in kulturo oziroma jezik in kulturo katerekoli države, v katero se preseliš, ni le stvar sistema, čeprav, kot sem rekla, obstaja že veliko možnosti, da se ti otroci lahko vključujejo v učni proces. Menim, da je vključevanje v sistem stvar kulture neke družine, če se ta želi vključiti v neko državo ali pa ne. Jezika in kulture se lahko naučimo samo v družbi in v okolju, kjer živimo. Pripravljalnice torej predstavljajo težavo z vključitvijo, ki bi bila le preložena za eno leto. Prav tako bi rada poudarila vidik tega, da se tem otrokom da občutek, da niso dovolj dobri, da se morajo eno leto kasneje vključiti v razred. Niso vsi taki. Otroci znajo biti zelo izključujoči. Ta problem zelo dobro poznamo in mislim, da ga je potrebno še posebej nasloviti. In če pride na primer nekdo v šesti razred in bi dejansko moral biti že v sedmem razredu in se od otrok v razredu loči ali po velikosti, ali po razvitosti, ali po letih, ali po morda drugačnem načinu govora, ga otroci velikokrat ne sprejmejo v svojo sredino. Proces vključevanja mora biti celosten pristop, ki ni osredotočen le na osnovnošolce, ampak tudi na druge člane družine. Menim, da je v teh primerih vključevanja nujna avtonomnost učiteljic in učiteljev. Ravnatelji in učitelji se morajo skupaj na podlagi že danih možnosti dogovoriti, kako se bo obravnavalo učence tujce in ne, da se jih ločuje in pošilja v neke skupine. Po šolah je potrebno narediti individualne načrte oziroma šolam pustiti, da naredijo individualne programe za tuje otroke. In predvsem je treba tujce vključevati v družbo, ne pa jih ločevati. Ne vem, kako bi bila ta pot boljša v vključenost v družb. Kot pa smo slišali danes, je taka novela, ki ima znotraj celo možnost izključitve otroka, nasprotna z ustavo, česar po vašem tudi ne smemo navajati, ker nismo Ustavno sodišče. Res ste superiorni v svojih izjavah. In ne gre za nekakšno pometanje težav pod preprogo ali tiščanje glave v pesek, gre za to, da je vaš predlog izključujoč in da je to način, ki ga zagovarjate vi. Zagotovo je potrebno izboljšati avtonomijo učiteljev, za kar lahko naredijo veliko učitelji tudi sami. Zmanjšati je potrebno količino učnih programov in pomagati odpraviti to apatijo, ki se med učitelji pojavlja, da bodo imeli spet veselje do učenja otrok in in empatijo, ki jo otroci v vzgojnem procesu še tako potrebujejo. Prav tako je potrebno več pogovora z enimi in z drugimi učenci, ne le s tujci, kar je na šolah možno že sedaj, ne pa da je to v obsegu pripravljalnice. Bolj vidim rešitev v svetovanju specialnih pedagogov, ki pa jih je na šolah zagotovo premalo. Podpora otrokom, katerih jezik ni slovenski, mora biti celostna in mora biti sestavljena ne le iz učenja jezika in kulture, temveč tudi iz pomoči pri nalogah. Potrebno je spodbujanje tovariške pomoči med učenci in spodbujanja druženja otrok, vseh, ne le tujcev. In prav tako mora biti dana podpora glede samopodobe, pohvale, spodbude. V eni šoli, ki jo poznam, so pred kratkim imeli razredno uro in so otroci drug drugemu napisali anonimne listke s pohvalami. Te listke so potem žrebali in verjemite, vsi so bili veseli pohvale, tudi če anonimne. Veliko se da narediti, če se le hoče. Da zaključim. V šolah je potrebno vzpostaviti sistem sprejetosti in ne izključevanja. potrebno je spodbujati druženje in sodelovanje in tega se morajo zavedati vsi, starši doma, otroci, naj bodo to domači otroci ali pa tisti, ki niso iz Slovenije, učitelji, trenerji, strokovni delavci šol, politiki in še kdo. Dvig zavesti je potreben in ne delitev. Zagotovo so potrebni bolj učinkoviti protokoli glede vedenja v šolah, tujih in domačih otrok, nasilja in izključevanja več ur slovenščine pač ne bo rešilo. Zaradi vsega tega kar sem povedala zakona ne bom podprla. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Jožef Horvat, izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Saj danes ne bomo glasovali o zakonu, danes bomo glasovali o sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, in tu si želim, da bi bil ta sklep izglasovan, da bi ga potem v drugem branju lahko izboljšali. Mi ne trdimo, da je idealen, Poslušamo pa na terenu ljudi, poslušamo ravnatelje, učitelje, starše in tako naprej. Berite, Kranj se zavzema za medkulturno pripravljalnico. Lahko pripravljalnico imenujemo kako drugače, če vam to ni všeč, ampak to je šele potem v drugem branju. To besedilo, še enkrat, ni idealno. Ali imamo toliko demokratične volje ali se zavedamo, da sprejemamo zakone za vse ljudi, da jim prisluhnemo in da to besedilo, kolikor se le da, izboljšamo? Diagnoza, kolegice in kolegi, je postavljena. In ta se glasi: trenutni sistem integracije otrok priseljencev ne deluje. Ne deluje. Za integracijo se je včeraj posebej zavzel predsednik Vlade, mi ga tukaj podpiramo, ampak besede, besede, besede. Kje so dejanja? Dajmo že enkrat z dejanji prenesti v ta državni zbor rešitve, najboljše rešitve. Pa začnimo na začetku, no, ne čisto na začetku, ampak tam recimo 350 let pred našim štetjem, obdobje Aristotela. Aristotel je zapisal in njegove misli so izjemno aktualne še danes in mislim, da bodo vedno bolj, saj svet postaja globalna vas. Takole pravi meni ljubi Aristotel: »Ljudje se ne srečujejo kot živina na paši, ampak zato, da se bodo pogovarjali.« Torej ljudje se ne srečujejo kot živina na paši, ampak zato, da se bodo pogovarjali. To je pravzaprav tudi ključni cilj tega zakona, če hočete. Kako se torej pogovarjati, da bi dosegli želeni učinek in hkrati ohranili tudi etično držo do sogovornika? To so se spraševali pravzaprav že v preteklosti, vprašanje pa je aktualno, kot sem že povedal, tudi danes. Danes morda bolj kot kdajkoli prej ravno zaradi sveta, ki ga obravnavamo in dejansko je globalna vas. Izobrazba je več kot le znanje. Izobrazba ne pomeni le učenja, ampak tudi razumevanje. Razumevanje. Ne govorimo torej samo o znanju, ampak o celostni izobrazbi duha in karakterja. Naloga vzgoje in izobraževanja je, da ljudi naučimo vrednot naše družbe in jih navdušimo za demokracijo. To smo med drugim zapisali v naš program, program stranke s področja vzgoje in izobraževanja. Vsi otroci potrebujejo enake možnosti za izobraževanje. Se razumemo, kaj to pomeni enake možnosti? Vsak otrok mora imeti možnost, da razvije svoje sposobnosti do največje mere. Znanje je velika vrednota, zato mora biti izobraževanje dostopno vsem, ker omogoča napredek, ker omogoča večjo enakopravnost, enake možnosti in ker omogoča boljše življenje. Pa pojdimo iz Aristotelovih časov kakšnih 2 tisoč 300 let naprej in pristanemo v obdobju Borisa Pahorja, velikega Slovenca, akademika, ki je med drugim povedal tole: »To ni noben nacionalizem, imeti svoj jezik, svojo identiteto, svojo kulturo.« Kolegice in kolegi, imam občutek, da se tu mi majčkeno sramujemo slovenskega jezika, našega maternega jezika. Res mi je hudo, kot da se sramujemo tega. In to je res, eno so besede, drugo so dejanja. Poglejte, ta naš zakon ste prvič vrgli nekaj dni po državnem prazniku dnevu reformacije, ko vsi opevamo, in prav je, slovenski jezik in tako dalje, naša kultura, država je nastala na temelju slovenskega jezika in tako dalje. In potem pride čez nekaj dni v parlamentarno proceduro majčkena novela Zakona o osnovni šoli, ki želi omogočiti otrokom staršev priseljencev, da se integrirajo, da se lažje integrirajo, da jim bo lepše tukaj, in rečete, ne, tega pa se ne bomo šli. Kako pa? Potem bi res rad slišal, kako pa potem te otroke integrirati in jim dati možnost, enake možnosti. Ali bomo naenkrat v osnovnih šolah imeli 15 jezikov ali kako? Še tega ne zmoremo, kar imamo sedaj, zaradi kadrovskih težav in tako dalje. To je res neverjetno. Komaj državni praznik izzveni, komaj snamemo iz naših domov slovenske zastave, ki jih izobesimo ob državnem prazniku, že se povozi Zakon o osnovni šoli. Boris Pahor v svoji stoletni zvestobi slovenski kulturi, jeziku, identiteti in svobodi na najboljši način simbolizira slovensko vest, vest stoletja. Naj nam ne bo nerodno, naj nas ne bo sram, kolegice in kolegi, da bomo z odprtimi rokami sprejeli otroke, katerih materni jezik ni slovenski jezik, ampak da jim bomo pomagali, da se bodo v naši družbi integrirali. Ali je to, ali je to kaj slabega? Ne vem, zakaj tu vidite neko … Kaj? Segregacijo? Lepo vas prosim. In še enkrat in s tem počasi zaključujem. Dobro bi bilo, da ta zakon pride v drugo obravnavo, se pravi, na matični odbor. Tam lahko organiziramo javno predstavitev mnenj, če hočete, pa koalicija povabi svoje goste, pa opozicija povabi svoje goste, ki imajo kaj povedati na to temo. Jih povabimo na odbor, da slišimo mnenja, ker nam najbrž vi ne verjamete, mi tu citiramo neke ravnatelje, občine. Zakaj občine in župane? Ja, logično, saj so občine ustanoviteljice osnovnih šol. Drži? Drži. In bi jih bilo treba slišati, posebej tiste iz, kako bi rekel, najbolj kritičnih območij naše države. In to bi bilo za nas zakonodajalce zelo koristno. Če si pa zatiskamo oči, pa bomo sprejemali slabe rešitve. Torej ne bodimo kot živina na paši, pogovarjajmo se. Za pogovor pa je potrebna etika pogovarjanja in seveda slovenski jezik, ker živimo v slovenski državi. Hvala lepa.

se mi ni zdelo niti populistično, ampak celo zaničevalno, kar zadeva odnosa do slovenskega jezika. Vsi mi smo zelo ponosni, da imamo slovenščino. In ker še vedno ignorirate to, kar je bilo s strani pedagoških delavcev, bi še enkrat prebrala en delček: »Nenazadnje se naše šolstvo zavzema za to, da bi bilo čim bolj inkluzivno.« Poudariti velja, da je inkluzivna vzgojno-izobraževalna ustanova za vse tudi bolj pravična, ker omogoča uspeh tudi tistim, ki so bili v preteklosti deprivilegirani, segregirani, diskriminirani na osnovi specifičnih osebnih okoliščin, posebne potrebe, priseljenci, in bojim se, da se bomo kmalu pogovarjali o tem, da je treba določene otroke dati tudi v posebne oddelke. In še enkrat, to kar sporočajo pedagogi Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, ne bom jih naštevala, so podpisani:

vam preberem še enkrat člen glede replike, tako da bomo temu sledili od tega trenutka dalje, ker to sedaj ni bila replika. Namreč, razprava kolega Horvata se ni nanašala konkretno na vašo razpravo niti niste bili vi tukaj napačno razumljeni ali interpretirani. Zato opozarjam, da to replika ni bila in prosim, da se držimo in sledimo Poslovniku. Nisem vas pa želela prekinjati, vsaj vsaj toliko smo lahko nekako drug do drugega spoštljivi. Besedo ima državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Izvolite gospa Janja Zupančič. Hvala lepa. Jaz mislim, da smo vsi tukaj zaznali, ne bom rekla problem, ampak izziv, je pa seveda veliko načinov ali pa več načinov, kako iskati rešitve. In mislim, da imamo v obstoječem sistemu veliko nastavkov in veliko rešitev, ki jih izvajamo, pa mogoče ni potrebno zdaj ponovno ponavljati, od dodatnih ur slovenščine, dodatnih učiteljev slovenščine, možnosti v okviru obveznega in razširjenega programa. tukaj veliko možnosti in se tudi uresničujejo, če ravnatelji izrazili stisko, da potrebujejo dodatno podporo, jim odobrimo še specifike. Zdaj pa mogoče, ker ste omenjali še kar nekaj statističnih podatkov – ta trenutek je v slovenskih osnovnih šolah 17 tisoč 127 učencev priseljencev, od tega jih 43 % prihaja iz Bosne in Hercegovine, 20 % iz Kosova, 9 % iz Makedonije, skorajda 8 % iz Ukrajine in tako naprej. Kar zadeva primanjkljaja učiteljev – v tem trenutku v osnovnih šolah primanjkuje dobrih 12 učiteljev slovenskega jezika

slovenščine za tujce, hkrati pa je še preko 50 učiteljev vključenih v sistem, ki poučujejo slovenščino učence tujce. Imamo učni načrt, imamo smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole in pa seveda tudi strategijo vključevanja, ki je pa medresorski vladni dokument, kar vse se upošteva in uresničuje tudi v šolskem prostoru. Seveda pa vsi zaznavamo, da se število otrok povečuje in na ta način bo potrebno tudi slediti v praksi, v sistemu. Tu pa tudi ministrstvo načrtuje oziroma v obravnavi je tudi predlog novele Zakona o osnovni šoli, temu pa bodo sledili še drugi normativni dokumenti. Hvala.

in sicer posebej o dveh točkah. Na eno mi je pravzaprav že delno zdaj odgovorila državna sekretarka. Moje osnovno vprašanje je bilo, ali se na ministrstvu dejansko zavedate tega problema, in s tem, ko mi prikimavate, razumem, da se zavedate. Torej, posvetite se reševanju tega problema, lahko s posebnim zakonom, kot smo prišli mi, lahko pa tudi v kakšnem drugem zakonu. Dejansko res pričakujemo v opoziciji, da boste povedali, kako kako boste začeli problem reševati. Jaz razumem, da gre pri nas za opozicijski zakon, ki ga pač ne morete sprejeti, vendar pričakujemo, da boste rekli, ja, problem je, opozorili ste na pravi problem, začeli ga bomo reševati tako ali ali pa drugače, kot mislimo mi v opoziciji, vendar tako, da bo reševanje učinkovito. Zakaj uporabljam besedo učinkovito? Prihajam iz območja Novega mesta z okolico, kjer imamo probleme z neznanjem jezika otrok, ki so rojeni v naši državi, pa izhajajo iz romske skupnosti in jim starši niso sposobni nuditi osnovnega znanja jezika in prihajajo v osnovno šolo nepripravljeni. Ravnatelji in ravnateljice na to močno opozarjajo. Mi smo razmišljali na mnogo načinov, kako bi se tega lotili, in ne boste verjeli, razmišljali smo celo, da bi povprašali državo, kako razmišlja o tem, da bi bili celo vrtci – mi smo temu rekli vrtci oziroma pripravljalnice za te otroke – delno prej obvezni, preden vstopijo v osnovno šolo. Torej gre za obveznost poučevanja slovenskega jezika, še preden vstopijo v osnovno šolo, zato ker enostavno ne morejo slediti snovi, ki jo tam poslušajo. Zato bi rada s tem našim primerom, ki vam je gotovo na ministrstvu znan, samo dokazala, da je treba zdaj, ko imamo v Sloveniji še večji problem tudi v drugih krajih, ko prihajajo dejansko tujci, o katerih ste prej govorili, začeti problem pravočasno reševati, ker drugače bomo izgubili vsi, največ pa ti otroci in te družine. Drugo, kar bi vas rada prosila, je dejansko to, da se zavedamo, če smo že omenjali ustavo, da je pravzaprav po moje kršenje ustave strani države, če ne omogoči, da bi se vsi prebivalci te države naučili uradnega jezika. Kajti če stopite na katerikoli urad, naj bo to prva upravna enota, boste tam morali izpolniti obrazec v slovenščini, ker je slovenščina, hvala bogu, uradni jezik. Zato je prav, da upoštevamo tudi to ustavno pravico ljudi, da jim omogočijo, da se naučijo slovenskega jezika. Tudi mene so, tako kot mojega kolega, zmotili vaši pomisleki v zvezi z uvajanjem teh pripravljalnic za otroke in slovensko kulturo. Morda vas nisem prav razumela ali ste se samo nerodno izrazili. Zdelo se mi je, da bi bil sprejem tega zakona lahko moteč pri spoznavanju kulture. Jaz mislim, da to ne more biti res, in verjetno niste tako mislili. Glejte, kako češ se naučiti kulture, naroda, če ne poznaš jezika. Po moje je najbolj pomembna kultura v tej državi slovenska kultura, slovenski jezik in vse, kar lahko rečemo, da je slovenska kultura. Zame in za nas v Novi Sloveniji je dejansko poznavanje slovenskega jezika in slovenske kulture temelj integracije. In to je tisto, kar si želimo in tudi jaz osebno kot poslanka iz Dolenjske, zato bi res rada, da tudi vse strokovnjake, ki ste jih omenili, pedagoške delavce, med katere jaz seveda ne sodim, vi ste bili ravnateljica, sem videla, da bi res dejansko resno jemali njihove želje in njihova opozorila in bi kmalu prišli pred nas z nekim zakonskim predlogom, ki bo več kot so samo te smernice in bo dejansko omogočil, da se ta proces integracije otrok

Hvala lepa, podpredsednica. Poslanke in poslanci! Danes govorimo o pripravljalnicah. Meni je ta oblika razreda bolj znana pod oznako English second language class. Tega sem se udeležila, ko sem bila v četrtem razredu, in moram reči, da takrat v tistih prvih tednih, čisto na začetku, mi je bilo zelo prijetno v tem razredu, zato ker sem kot nek otrok, ki je šel čez kulturni šok, ko se nekam preseliš, bila še res v taki neustaljeni situaciji in mi je veliko pomenilo, da so tam bili učitelji, ki so vedeli, da mi še ne govorimo dobro jezika in so aktivno delali z nami, da bi se to izboljšalo. Jaz sem kaj kmalu potem, po enem letu napredovala v navaden razred, kot se je temu takrat reklo, pač razred vseh ostalih učencev in potem naprej s šolanjem. In zdaj, če bi sprejemali zakonodajo na podlagi anekdot, kar vsi vemo, da ni dobro, bi imela zelo velik problem, da ne bi podprla tega zakona. Ampak če pogledamo malo širše, tudi ta moj primer, pa vidimo, da v bistvu ni za vse učence situacija primerljiva, in mislim, da bi v to smer morale iti tudi rešitve. V tem razredu, recimo, z mano, sem bila jaz edina iz Slovenije, kakšno presenečenje, bilo je pa osem drugih otrok, ti pa so vsi prihajali iz Koreje. Njihova izkušnja v tem razredu je bila zelo drugačna od moje in se mi zdi v tem kontekstu, v katerem danes razpravljamo, je morda njihova izkušnja še bolj pomembna, zato ker navajamo primere za integracijo, kot so na primer Kranj, kjer se v šolah soočajo s populacijami otrok, ki ne govori slovenskega jezika, govori pa načeloma, kolikor sem jaz seznanjena s situacijo v Kranju, med sabo jezik, ki ga razumejo. Mislim, da je odločilni faktor, ki bi ga morali upoštevati pri tem, kako se te otroke vključuje v razred. Ker namreč ti moji prijatelji iz Koreje, jaz sem se potem po kakšnih dveh mesecih, ko še nisem tako dobro govorila angleško, malo hecala, da zdaj že korejsko bolj znam kot angleško, ampak oni pa niso tako hitro napredovali kot jaz, oni se pa niso vključili v ta razred že v naslednjem letu . Morda je tukaj priložnost za razmislek, če je v teh primerih, ko imamo večje odstotke učencev, ki prihajajo iz istih okolij in med sabo govorijo jezik, ki ga razumejo, smiseln tak način, kjer se jih da v nek razred posebej. Verjetno ne. Verjetno so posebej za te primere neki bolj integracijski ukrepi, ki jih

Jaz sem pristaš tega, da res na tem področju poslušamo stroko in da se morda tudi z različnimi načini tega lotimo, da ni treba, da ima vsaka šola eno obliko posebej, da se prilagodi učencem, zato da se bodo oni lahko najlažje integrirali. Zato dajem ministrstvu možnost in upam, da bodo res hitro ukrepali, ker bomo mi tudi začeli bolj aktivno naslavljati vprašanja, kaj se dogaja že s tistimi akti, ki recimo niso v zakonodajni pristojnosti, ampak jih lahko spremenite v okviru ministrstva. Kot vemo, je ta vlada prvič v zgodovini Slovenije sprejela integracijsko strategijo in v tej strategiji je tudi opredelila, da da se na področju vključevanja otrok, posebej v osnovnih šolah je posebej opredelila, da se prilagodi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Jaz upam, da bo to kaj kmalu urejeno, ker ne gre za zakonodajni postopek, in pa še ostalo, tukaj so predvideni bolj celostni ukrepi tudi za srednje šole in predšolsko vzgojo. To je tudi ena izmed kritik tega zakona, da imamo mi kot koalicija odgovornost, da se bolj sistemsko in celostno lotimo tega, in v strategiji smo se, zdaj pa mora čim hitreje priti do izvedbe. Dve stvari bi še opozorila, ki se ne tičejo neposredno zakonskega predloga, ampak naše razprave danes. Ena je, kako govorimo o teh otrocih. Mešamo različne izraze in se mi zdi, da je pomembno poudariti, kolikor jaz razumem in če imamo res vsi namen, da se integrira tiste otroke, ki ne govorijo tekoče slovensko ali pa slovensko do te ravni, da bi lahko sodelovali pri pouku z ostalimi otroki, v bistvu govorimo o populaciji otrok, ki jezika ne govori dovolj dobro in o populaciji otrok, ki govori že dovolj dobro, da hodijo v razred, k rednemu pouku. izraz tujci tukaj sploh nima nobene vloge, ker kot smo ugotovili iz razprave moje predhodnice, mi imamo nekatere otroke, ki so državljani Republike Slovenije, pa ne govorijo tekoče našega jezika, imamo pa veliko tujcev po statusu državljanstva, ki pa zelo dobro in še boljše od mene nekateri govorijo slovensko. tukaj mislim, da moramo paziti, da res ne pripisujemo ljudem značilnosti glede na državljanstvo, ker včasih smo lahko prijetno presenečeni, kako dobro se nekateri naučijo, že preden pridejo k nam. Glede ustavnosti pa še zaključim, ker mislim, da je pomembno poudariti dve stvari. Ena je, da smo vsi dolžni paziti na ustavno skladnost med postopkom, tudi zakonodajalec. nič ni narobe s tem, da se vnaprej sprašujemo in smo previdni, ali je neka ureditev skladna z ustavo. Situacija pa je bila drugačna v primeru, na katerega seveda nekateri moji kolegi iz Nove Slovenije ne morejo pozabiti, ko smo pa razpravljali o Družinskem zakoniku, takrat smo veliko govorili o ustavnosti, takrat je bila pa situacija drugačna. Zakaj? Ker je Ustavno sodišče že odločilo o tistem dotičnem zakonu. Takrat, ko je pa Ustavno sodišče že odločilo o zakonu, pa nekako veliko manj doprinese naša ponovna ocena, ker vemo, kot smo vsi ugotovili, da ima pač zadnjo besedo pri ustavnosti Ustavno sodišče. Medtem ko med postopkom o tem zakonskem predlogu še ni bilo odločanja, pa smo dolžni tudi mi paziti in o tem podajati ocene, ne pa samo v bistvu ne pomisliti na to dokler Ustavno sodišče tega ne obravnava. Tako da to je bila razlika. Jaz tudi mislim, da moramo biti pazljivi, da ne bo prihajalo do kakšne neskladnosti. Sicer sama mislim, da ne bi kar na prvo žogo rekla, da to ni ustavno skladno, tukaj moram dati prav kolegom iz opozicije. Ampak, ja, moramo se držati čim čim boljših standardov, da sledimo naši ustavi, še bolj pomembno pa iskati čim boljše rešitve za to, da bomo lahko te otroke integrirali in morda bo potrebno za to sprejeti več različnih podlag, ki jih bodo lahko

Poslanke in poslanci, dober dan! Tukaj imamo praktičen problem, ni ne političen ni ne ideološki. Danes je ta materija, ki je pred nami, rezultat številnih pogovorov, ki smo jih imeli z učitelji širom po Sloveniji, in zlasti so ti problemi mnogo bolj potencirani v mestih kot pa na podeželju. Praktični problemi so pa naslednji. V podeželskih osnovnih šolah

in ti trije se na nek način lahko relativno hitro prilagodijo večini, tudi situacija jih v to sili in se precej hitro naučijo slovenskega jezika. Problem pa nastaja tam, kjer tisti, ki ne govorijo slovensko ali pa imajo težave s slovenščino, prevladujejo in postajajo večina, to je pa zlasti v večjih mestih, v mestnih šolah. Srečali smo se kar z nekaj problemi, kjer se pa dejansko dogaja segregacija, zaradi tega, ker država s konkretnim zakonom ne ukrepa. Kaj se dogaja? Ja, kjer je večina, ki ne govori ali zelo slabo govori slovenski jezik v razredu, to vsekakor vpliva na sam potek pouka. Ta pouk je drugačen, je počasnejši, se manj stvari obravnava kot v drugih razredih in starši slovensko govorečih učencev so zaskrbljeni in zato so začeli prepisovati svoje učence v tiste šole ali pa v tiste razrede, kjer je pa večina še vedno slovenska. da se sliši strašno, ampak takšna je praksa, takšna je realnost. Zdaj si lahko zatiskamo oči, da ta problem ne obstaja, ali pa se z njim soočimo. In to, kar predlaga Nova Slovenija s tem zakonom, je, da se soočimo s tem problemom, da ne prihaja do segregacije, da bomo imeli šole in razrede, kjer bodo izključno samo tisti, ki ne govorijo ali pa slabo govorijo slovensko, in neki razredi, kjer se bo združevalo slovensko govoreče učence. To jaz mislim, da bo slabo za javno šolstvo, bo slabo tudi za družbo. Zato je predlog Nove Slovenije razumen. Ker je osnovna šola obvezna, je obvezno, da se naučiš jezika, v katerem poteka osnovna šola, to pa je slovenščina. vem, kaj bi bilo tukaj zelo napačnega, kaj bi bilo tukaj bogokletnega, s čim bi onemogočali mlade generacije. mi jim tukaj dajemo priložnost, da se naučijo slovenskega jezika, da potem pouk teče nemoteno in da v praksi ne prihaja do segregacije. Učitelji opozarjajo, da je nemogoče delati v razredu, kjer imaš 15 ljudi, ki ne govorijo slovensko, in pet, ki jih govori. Nemogoče je peljati nek normalen učni proces. Treba je razumeti starše tistih petih, da postanejo nervozni in iščejo za svoje otroke pač druge priložnosti. To bi radi preprečili s tem, da otroke, preden gredo v osnovno šolo, naučimo slovenskega jezika. Ne vem, zakaj bi to bilo problematično, ne vem, zakaj bi to bilo politično, ideološko. Je praktična rešitev, ki jo pozdravljajo ravnatelji, ki se s tem problemom soočajo. Je praktična rešitev, ki jo pozdravljajo tudi učitelji, ki morajo v takih razredih učiti. In tukaj je na koncu zelo preprosto vprašanje. Ali hočete to videti ali pa imate še naprej neke politične razloge, zakaj tega problema ne bi rešili? ta obravnava, ki jo imamo zdaj, omogoča, da vi dodate na ministrstvu preko amandmajev stvari, kjer lahko stvari izboljšate. Danes bomo glasovali o tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Mi smo prepričani, da je. V drugi obravnavi boste pa lahko z amandmajem zakon prilagodili tako, da bo izpolnil karakteristike in cilje, ki jih imate vi v glavi. Ampak ni pa rešitev, da rečete, ni problem, odrinimo ga z mize, bomo to že kako drugače reševali. Ta problem obstaja in danes je priložnost, da se z njim soočimo.

sem v našo državo svoje otroke, ne znajo slovenskega jezika. Na dolgi rok se očitno več ne bomo mogli pogovarjati. Rekli ste, da boste iskali rešitve. Glejte, toliko vas pa že poznamo, da v letu in pol niste našli nobene pametne rešitve. Vemo, kako delate. Samo neke časovnice, neke obljube, dejanj pa enostavno z vaše strani ni. Razumem, da nekako ne želite slišati opozicije, ampak ne razumem pa ene druge stvari, kranjski svetniki so vam pisali, levi in desni, pisali so na vlado, prepričan sem, da so pisali tudi številnim poslankam in poslancem koalicije, pa jih ne slišite. Enostavno jih ne slišite. Pa vam bom zdaj jaz povedal, v čem je problem. Če pa ne verjamete meni, vprašajte pa ravnatelje, učitelje, vprašajte starše, ki imajo svoje otroke v osnovni šoli, pa vam naj oni tudi iz prve roke povedo, s kakšnimi težavami se soočajo v osnovnem šolstvu. Ključen problem je, da starši in pa otroci, ki pridejo živet v Slovenijo, ne znajo slovenskega jezika. In tukaj je ključni problem. Dejstvo je, da se mnogi tega slovenskega jezika enostavno ne želijo naučiti. vem, ali ste mogoče vi mislili, da se bom jaz učil tujega jezika, da se bom sporazumeval s tujci? Ste mogoče mislili, da se bodo tujega jezika učili učitelji, zdravniki, zaposleni na upravnih enotah, da se bodo sporazumevali s tujci? Ne vem, ste mogoče to mislili? Da pa ne bom krivičen, moram pošteno povedati, da mnogi tujci, priseljenci, ki so se preselili v našo državo, so sprejeli našo kulturo, naše običaje in se tudi naučili našega slovenskega jezika. In zdaj, če so se eni lahko naučili, me ne prepričevati, da se drugi ne morejo tega naučiti. Lahko se samo, če imajo interes. Nekateri tujci se ne želijo naučiti slovenskega jezika, ker enostavno rečejo, pa saj me vsi razumejo, zakaj bi se sploh učil slovenskega jezika. Se ne želijo učiti jezika v kateri prebivajo, in od katere države dobijo slovenske evre, socialne transferje, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in tako naprej. Se pravi, slovenski evri jim dišijo, in to od tiste države, v kateri prebivajo, ne bodo se pa naučili slovenskega jezika. A ni to čudno? Pogoj bi moral biti slovenski jezik. In mi danes tu sploh ne bi smeli o čemerkoli razpravljati. Vsak priseljenec, ki pride k nam, bi se moral naučiti slovenskega jezika, jezika države, v kateri tudi prebiva. Zdaj pa, če ne veste, mogoče vam še jaz povem, kaj se dogaja v osnovnih šolah, kjer se izobražujejo tujci. Standard znanja v razredu, kjer je večji delež teh otrok priseljencev, enostavno ne narašča, zaradi tega, ker se mora učitelj enostavno več ukvarjati s temi otroki priseljenci in jih še učiti slovenskega jezika dodatno v okviru pouka in enostavno zmanjka časa, da bi normalno snov po planu jemali naprej. Se pravi, standard in pa znanje vseh teh otrok v osnovni šoli zaradi tega ne narašča. Zato je naš predlog, Nove Slovenije, da bi se ustanovila ta pripravljalnica, kjer bi se otroci naučili slovenskega jezika. To je osnovni pogoj, na čemer bi ti otroci tudi potem gradili znanje. Zdaj pa, ker starši to gledajo na terenu, pa vidijo, kaj se dogaja, v razredu je veliko priseljencev, pa enostavno izpišejo svoje otroke iz takega razreda in ga vozijo v neke oddaljene osnovne šole ker želijo, da njihov otrok pridobi ustrezno znanje, ki pa ga v takem razredu, kjer je veliko priseljencev, enostavno ne dobi. In to se ne dogaja samo v velikih občinah, mestnih občinah, to se dogaja tudi v Savinjski dolini, Žalec je že konkreten primer. Šepa pa tudi komunikacija s starši. Starši pridejo na govorilne ure in ne znajo slovenskega jezika. S sabo pripeljejo otroke, ki na govorilnih urah enostavno nimajo kaj iskati, da jim nekako potem prevajajo, kar jim učiteljica govori. Jaz bi še starše poslal v pripravljalnico, da bi se naučili slovenskega jezika.

Je prišla vlada Roberta Goloba, je ta zakon takoj razrahljala in namesto osnovnega znanja slovenskega jezika, ki bi ga tujec moral znati, ste dali neki preživetveni nivo, prosim, hvala in pa dober dan, tri besede. Sam niti ne vem, kaj ta preživetveni nivo pomeni, si pa verjetno lahko to mislim. Danes imamo v osnovnih šolah otroke, ki mešano govorijo tri jezike. Malo govorijo svoj materni jezik, malo slovensko in malo angleščino. Za tako stanje ste krivi vi v vladi Roberta Goloba, ker tega področja enostavno ne uredite. Za priseljence, ki pridejo k nam, ki imajo svoj jezik, svojo kulturo, svoje običaje in ki pridejo živet k nam, moramo mi še toliko več energije pa truda vložiti v to, da se naučijo našega jezika, da sprejmejo našo kulturo, običaje in tako naprej. Ne pa, da se dogaja to, kar se dogaja, da se zdaj mi njim prilagajamo, da se mi njim prilagajamo in celo zaradi njih spreminjamo jedilnike. To pa ni v redu. Dajte razmisliti o teh stvareh. In če ne verjamete zdaj meni, kar vam govorim, pojdite na teren in vprašajte, kaj se dogaja v osnovnih šolah. Še to za zaključek. Jaz sem včeraj poslušal intervju s predsednikom Vlade Robertom Golobom na nacionalni televiziji, kjer je dejal, da je za uspešno integracijo tujcev pomembno znanje slovenskega jezika. Danes pa poslušam tule poslance koalicije, kako iščejo vse mogoče izgovore, kako ne bodo podprli zakonodaje, kjer bi se tujci oziroma priseljenci, ki pridejo živet k nam, in njihovi otroci naučili slovenskega jezika, da bi se integrirali v našo družbo. Dajte mi povedati, MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Naslednji bi moral imeti besedo kolega mag. Darko Krajnc, ampak ga trenutno ni v dvorani, tako da ima besedo kolega Robert Janev. Izvolite.

ali dejansko potrebujemo novo pravno podlago oziroma novo zakonodajo za to, da dosežemo neke efekte na področju vključevanja tujih učencev v osnovno šolo. Sam bom rekel, Kolega pred mano pravi, kako je za to kriva vlada Roberta Goloba. Poslušajte, kolega, dokler ste še tu, kako kontradiktorni ste v Novi Sloveniji. Poslanka Jerajeva je omenila, da je že leta 2019 Pikalo opozoril na problematiko integracije tujih učencev. 2019, če se ne motim, ste bili v predhodnem sklicu vi v Vladi, torej ste imeli vso možnost z relativno hitro spremembo, glede na to, da je, zadevo že implementirati, če je problem obstajal že leta 2019. Kje ste bili? In poglejte zdaj kontradiktornost. Poglejte zdaj kontradiktornost! 2019 je bil problem, vi pravite, da bi se morala Slovenija zgledovati po – kom? Po drugih evropskih državah. Katerih? Nemčija. Poslanka Iva Dimic poudarja Nemčija. Njen kolega pa pravi, poslušajte, kaj pravi, rezultati PISA 2022 pa pravijo – kaj? V Nemčiji katastrofalni rezultati. Ja dajte se zdaj odločiti, ali je Nemčija pravi primer, na kakšen način naj se pristopa k integraciji, ali ni. Ker rezultati ne pravijo tega, rezultati pravijo obratno. Toliko o vašem načinu reševanja tovrstne problematike. Zdaj si bom pa dovolil tisto, kar sem si dovolil tudi že na matičnem delovnem telesu, pa vam bom prebral nekaj. »Pot življenja. To je tvoje življenje, to je tvoja knjiga. Kam postaviti vejico, kje naj bo pika? Jaz ne vem, kdo si ti, kakšno imaš dušo. Jaz ne vem, kje si ti, vendar me poslušaj. Poglej notri v ta svet. Kaj vse vidiš, slišiš? Kaj želiš si narediti? Reci mi, te prosim, ali hočeš ga ubiti ali ga ljubiti. Ali vidiš zdaj ta mrak ali luč sonca, ki sveti? Kdo si, kdo boš in kaj si, to izbereš samo ti.« To ni Gradnik, to ni Zupančič, to ni Prešeren. Veste, kdo je to? To je Timur, 13-letni priseljenec, ki je ostal brez staršev. To je eden tistih, ki mu vi na nek način odrejate, da, segregacijo. Segregacija pomeni ločevanje. Ta fant je dokaz, koliko so se nekateri sposobni v enem letu slovenščine naučiti, in ne samo slovenščine, tudi kulture. 46. člen, če grem neposredno tudi na zakon, pravi nekako tako v tretji alineji: če se učenec v pripravljalnico vključi med šolskim letom – to pomeni, da ni eno leto v pripravljalnici, eno leto mu lahko osnovna šola za naslednje šolsko leto na predlog učitelja, ki vodi pripravljalnico, izda odločbo o ponovni vključitvi v pripravljalnico ali ga – kaj? – vključi v razred. Dajmo se odločiti, ali ta pripravljalnica traja eno leto ali obstaja možnost, to, kar tudi sami videvate, da se nekdo bistveno hitreje nauči jezika in je lahko prej vključen k pouku. V vašem predlogu je jasno zapisano, pripravljalnica traja eno leto. Kaj pa po enem letu? Kaj pa če učenec po enem letu še ne zna tega jezika, kaj bomo naredili? Odgovora seveda ni. Ves čas omenjate ravnatelje, enega ravnatelja sem vam omenil, tudi kako je on pristopil k tej problematiki – in da, s kranjskega konca je ko je albansko govoreče učence, ki so prvič prestopali prag šole, nagovoril v albanščini. Ampak veste, kako je zaključil? Če sem se jaz v dveh tednih sposoben naučiti teh albanskih besed, se boste tudi vi sposobni bistveno hitreje naučiti slovenščine. Sam sem bil pedagog do nedavnega in zdaj poslušam politiko, kako me uči, kako bi jaz moral izvajati svoje delo. Da, tudi jaz sem imel tujce pri pouku in mi smo bili dogovorjeni, vsako uro pet novih besed. Niso se jih pet naučili, naučili so se jih 20, 30. In v roku treh mesecev so bili popolnoma integrirani tako z vidika jezika kakor z vidika kulture. Glede na to, da sem že v štartu omenil, da vsaj po moji oceni ni potrebe po spremembi zakonodaje, ker imamo pravno podlago za to, da se tovrstna problematika rešuje, se bom dotaknil tudi tega neposredno, in sicer skozi dva pravilnika, to sta pravilnik o standardih in normativih v osnovni šoli in pravilnik o ocenjevanju in vrednotenju znanja. znanja. Ne znam si predstavljati, pa sem dostikrat tudi pomagal ravnatelju, kako se sestavi pouk, organizira pouk, tisti, ki smo to počeli, vemo, kakšna težava je sestavljati pouk, ko učitelji učijo na več šolah. Verjemite mi, marsikdaj misija nemogoče. V času, ko je pomanjkanje kadra tako pereč problem, se igrati še z dodatno oviro, ki jo predstavlja organizacija in pošiljanje teh učencev okoli, mislim, da je skrajno neodgovorno do vseh pedagoških delavcev in nenazadnje tudi ravnateljev, ki so prisiljeni v to, da organizirajo pouk. Bi bili pa ravnatelji zelo zadovoljni, če bi seveda ministrstvo uvidelo tudi njihove klice, predvsem v smeri ažurnega spreminjanja pravilnikov, trenutno imamo namreč v veljavi pravilnik o normativih in standardih, ki določa, da da je meja, pri kateri se sistemizira delovno mesto, devet tujcev na 25 % sistemizacije. Glede na to, da je pomanjkanje pedagoškega kadra, pomeni to, da za do devet tujih učencev nalaga dodatne ure tem istim učiteljem.

Če bi mi mejo sistemizacije spustili in omogočili ravnateljem, da lažje organizirajo delo, bi bili tudi oni zadovoljni. Je pa še en vidik, na katerega bi opozoril. Ko pridejo tuji učenci k nam, se testira tudi njihovo znanje. Marsikdaj prihajajo iz manj razvitih držav, in če je nekdo zaključil četrti, peti razred v eni od teh držav, to še ne pomeni, da ima znanje za četrti, peti razred. Marsikje so te razlike zelo zelo velike. gre torej samo za to, da zna jezik ali ne zna jezika, gre tudi za to kognitivno znanje, gre za socialno zrelost, ki je marsikdaj prezrta. Danes smo priča žariščem po celem svetu, tudi v naši bližini, in vse to predstavlja stisko za otroke, ki prihajajo k nam. Te stiske se ne rešujejo samo skozi učenje jezika, ampak se rešujejo tudi skozi pristope.

Kje se bodo otroci hitreje naučili jezika in hitreje kulture, če ne v okolju, v katero prihajajo? V pripravljalnici zagotovo ne. ne. Vam povem iz prve roke. Zakaj? Zaradi tega ker imam otroke v šoli in mi povedo in se pogovarjamo, nenazadnje so tudi v klubih. Otroci, ki isto govorijo, se družijo v skupini že tam skupaj in nastajajo, bom rekel, te skupine. Ko bomo mi dali, to, na kar je opozorila tudi moja kolegica Lucija Tacer, isto govoreče v isto skupino, verjemite mi, jih bomo samo še bolj združili. In ko jih bomo vključili v sistem, ne bodo iskali rešitev pri sošolcih, sošolkah, ampak pri teh istih. In to je problem kasneje tudi, če sem zelo grob, getoizacije, tega, česar se mi vsi nekako bojimo. Dotaknil se bom še ravnateljev, ki imajo prav, jaz jim dam prav. Ampak veste, če boste prebrali pod zadeva, kaj piše, vam bom prebral jaz, boste prišli do tega, da ne potrebujemo zakonske spremembe za to, da uresničimo tisto, kar si oni želijo na nek način v dobro vseh naših otrok. In oni pišejo: poziv za sistemsko rešitev problematike vključevanja učencev priseljencev v osnovno šolo in sistemizacijo delovnega mesta informator na osnovni šoli. Tu ni govora o nekih zakonskih spremembah. In če greste po točkah, ki so jih oni izpostavili, boste zelo hitro prišli do – česa? Da v bistvu mi nove zakonodaje sploh ne potrebujemo. Zakaj? Ker jo že imamo. Je pa potreba – kaj? Pravilnike ažurirati pravočasno. Prva točka, ki jo predlagajo, je znižati normativ. Pod kaj spada to? Pod pravilnik o standardih in normativih. Druga točka: otroku omogočiti pouk slovenščine vsaj dve uri dnevno. To je lahko že zdaj. To lahko že zdaj, vsak učitelj lahko vidi, ali pri njegovem predmetu otrok sodeluje, da ne rečem napreduje, ali ga je smiselno pri njegovem predmetu vključiti v dodatne dodatne ure učenja slovenskega jezika. Tretja točka: upoštevati strokovno presojo učiteljev o znanju slovenščine posameznega otroka. Seveda, kdo, če ne učitelj, ki ga poučuje, pa naj bo to matematiko, fiziko, zgodovino ali pa športno vzgojo. Četrta točka: pri pouku slovenščine upoštevati tudi dejstvo, da je veliko otrok, ki so v Sloveniji že od rojstva, pa vendar njihovo znanje slovenščine na skoraj zavidljivi ravni. In tista raziskava PISA, ki je vsakih pet let, o kateri je bilo prej govora, ja, naznanja to, da imamo padec v bralni pismenosti tudi v Sloveniji. Eno je zagotovo – kaj? Da smo postali digitalna družba, kjer je v bistvu branje knjig neko bogokletstvo, ki se ga stežka marsikateri otrok otepe drugače kot tako, da da knjigo na stran in gre rajši na računalnik. Ampak glede na to, da je padec bralne pismenosti po celi Evropi, po celem svetu, veste, kje je največji problem? Covid ukrepi. In kaj smo imeli v Sloveniji? V Sloveniji smo imeli najdlje zaprte šole. Tam je izvorni greh. Sam sem imel otroka v prvem in drugem razredu v tistem času in vem kakšen, manko ima napram drugim mojim otrokom. Peta točka: ocenjevanje, urediti urediti zakonsko podlago, da je otrok lahko neocenjen tudi drugo šolsko leto, če se je v predhodnem šolskem letu všolal v drugem polletju. Ali je tu možno prilagajanje? Seveda je možno. Ali potrebujemo novo zakonodajo? Ne potrebujemo nove zakonodaje. znižati normative v razredih, kjer je večji delež učencev priseljencev. Ali je to možno? Da. Edina zadeva, ki bi jo jaz tu izpostavil, v teh normativih, je to, da bo tudi ministrstvo moralo zavzeti eno stališče in oceniti, na kateri stopnji, torej ali je to procentualno ali ne, je število tujcev že ogrožajoče v smislu ogrožajoče v smislu kakovosti izvajanja programa. Tu se popolnoma strinjam z ravnatelji, ki pozivajo k spremembam. To je pereč problem, ker namreč ni vseeno, ali imaš pri oddelku, kjer je 20 učencev, v razredu 10 tujih učencev in 10 Slovencev ali imaš samo tri. Vemo, kam taco moli. Sedma: določiti zgornjo mejo deleža učencev, torej to, kar sem zdaj povedal, ki je na oddelek. Osma točka: organizirati tečaj slovenščine za matere. Mi smo sprejeli tudi Zakon o tujcih, v katerem v bistvu predvidevamo – kaj? Tisto, kar vi očitate, preživetveni nivo učenja slovenščine. Ja, problem teh tujih učencev je tudi ta, da v sredini, v kateri živijo, družina, matere po navadi ne znajo slovenskega jezika in se ga potem tudi ne učijo. Tako da mislim, da integracija ni proces, v katerem sodelujeta sam učenec in šola, integracija je proces, v katerem morajo sodelovati šola, učenec, starši in tudi centri za socialno delo, pa verjetno še marsikdo. Pa veste, kje se dogaja največja integracija? V športnih klubih. Zakaj? Ker je tam cilj isti in je potem motivacija drugačna. Deveta točka: tečaj slovenščine bi moral biti obvezen za vse priseljence vsaj do ravni A2 ali B1. Ali to poteka? Seveda poteka. Ali je to možno dodatno nadgraditi? Seveda je možno skozi normative. In smo spet pri pravilniku. Deseta točka: definirati, kakšne vzvode ima šola, torej prek CSD, prek drugih inštitutov, tako da se vključujejo v šolo in šolski proces in integracijo otrok vsi deležniki, in ne zgolj samo učenec z učiteljem. Omenja se tudi problematiko delinkventnosti in konfliktov. Ampak veste, jaz mislim, da je to problematika, ne vezana zgolj na jezik. Po vsem, kar sem do zdaj povedal, v bistvu lahko ocenim, da je bolj kot znanje jezika težava v kulturi. Kulturo, ki jo na nek način uokvirjajo tudi pravila, najlažje sprejemaš tako, da si vključen v okolje. Po vsem povedanem lahko sam sprejmem svoj sklep in rečem, da zakonske podlage za to, da bi nekaj reševali, že imamo in da nova zakonodaja ni potrebna. Kot družba smo že tako prenormirani. Te spremembe seveda ne bom podprl. Hvala.

dopis, ki so nam ga poslali iz Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije, zato ker se mi zdi, da so zelo zelo dobro razložili, zakaj, in gre vendarle za stroko, menijo, da zakon, ki ga danes obravnavamo, ni primeren in ne bo prinesel dobrih rezultatov. Najprej se mi zdi pomembno, da razumemo, kako se otroci predvsem v teh mlajših letih sploh učijo. Verjetno je bolj pomembno kot učenje neposredno iz šolske klopi učenje z izkušnjami in učenje z druženjem. Kakršnakoli pripravljalnica, ki bi za dodatno eno leto zaprla te otroke, ki že tako doživljajo nek stres, ker prihajajo v novo okolje, in ki so že samo zaradi tega dejstva drugačni od drugih, bi verjetno situacijo teh otrok še dodatno poslabšala. Tak način učenja, zdaj ugotavljajo tudi druge države, ki so pripravljalnice že imele, da ni najbolj posrečen način, in poskušajo uvesti sistem, ki je bolj podoben temu, ki ga imamo pri nas. Pri nas že leta dolgo velja, se je velikokrat pogovarjala o tem, da bi bilo mogoče treba otroke izvzeti pa jih posebej učiti, ampak vedno znova je tudi stroka ugotovila, da to ni najboljši način, in smo ostali pri sistemu, ki se kaže kot zelo uspešen sistem, in so otroci dejansko tisti predstavniki ljudi, ki prihajajo k nam iz drugih okolij, ki se integrirajo najhitreje, tudi zaradi načina, kako jih takoj vpeljemo v šolski sistem. Verjamem, da ima marsikatera šola, ki se mogoče še ni naučila, kako integrirati otroke, s tem problem, pa vendar imamo kar nekaj šol, ki to zelo zelo dobro obvladajo in so tudi njihovi rezultati zelo dobri. Ob tem pa imamo tudi kar nekaj projektov, ki so jih izvajale nevladne organizacije skupaj z Zavodom za šolstvo in pod okriljem ministrstva za šolstvo, ki so že preizkusile različne modele in ugotovile, da so kakšni primerni za izvedbo, pa jih zaenkrat v naš sistem še množično nismo vpeljali. To je verjetno nekaj, o čemer bo ministrstvo v nadaljevanju razmislilo, in upam, da tudi kaj od tega vpeljalo v šolski sistem. Kar se pa tiče sodelovanja otrok in učenja otrok v razredu. Spomnim se logaške osnovne šole, ko je, mislim, da leta 2016, sprejela pravzaprav prvo večjo skupino otrok, ki so prihajali iz drugih okolij. mojem za šolske otroke – najprej seveda stres za šolo – ko se je zadeva začela izvajati, je bilo to verjetno najbolj zanimivo obdobje v življenju osnovnošolskih otrok v Logatcu. Zgodb je bilo nešteto, otroci so pomagali drugim, rezultati so bili dobri. Nenazadnje je tudi za večinske otroke, za slovenske otroke zelo vzgojno, primerno, se mi zdi, če so oni tisti, ki lahko dodatno pomagajo mladim, otrokom. S tem se sami učijo sodelovanja z drugimi, razumejo razlike, ki so med vsemi nami, bolje razumejo jezik, se učijo svoje kulture prek učenja jezika drugih otrok bolje, kot bi se sicer. Skratka, sami plusi, če otroke pomešamo med sabo in jim damo možnost, da se lahko učijo eden od drugega. In kar še navaja Zveza društev pedagoških delavcev in se meni zdi tudi zelo pomembno in zakaj se mi ne zdi ta zakon primeren: ker se opredeljuje izključno na osnovno šolo, ki je pa daleč od tega, da je edini šolski prostor, kjer otroci potrebujejo slovenščino. Tudi v srednjih šolah je potrebne mogoče celo več slovenščine za nadaljevanje šolanja za te otroke, ne samo v osnovni šoli. Vrtec je izjemno pomemben, ne samo za tuje otroke, tudi za romske otroke na primer, ki se soočajo s podobnimi težavami, kar se tiče slovenščine. vse to je del neke širše integracije, v katero je treba zajeti tudi starše. Samo na ta način bomo verjetno lahko res dobro integrirali otroke in jim pomagali. Vsekakor ne izključno s tem, da jih damo v neke pripravljalnice za eno leto in potem nazaj v šolski sistem. To nikomur po mojem mnenju ne bo koristilo. Kar pa lahko koristi in kar je naredila ta vlada, je smiselna strategija za vključevanje, za integracijo, v katero so vključeni tudi ukrepi Ministrstva za šolstvo in verjetno se bodo še kaj nadgrajevali. Naj pa še rečem nekaj na temo zakona, ki ga je prejšnja vlada sprejela, Zakona o tujcih, ker je prej gospod Reberšek že spet načel to temo. Nikoli ni prejšnja vlada uredila učenja jezika. V zakon je vpisala pogoj, ki ni bil uresničljiv, takoj zamaknila pogoj, pogoj se tudi po dveh letih ni mogel izvajati. In zdaj, zdaj imamo zakon, ki pa dejansko je uresničljiv in se bo lahko izvajal.

Hvala lepa za besedo. Najprej za kolega Janeva. Malo je slabo poslušal tisto, kar sem jaz dejala v zvezi s poslanskim vprašanjem, si ga lahko tudi prebere, sem že prej povedala, je s 16. 10. 2019. takrat je minister Pikalo dejal, da imamo stvari urejene v redu, tako kot pravite vi. Tisto, kar sem jaz citirala, pa je, da so učenci priseljencev iz drugih držav lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. Ko smo ga vprašali, koliko je teh otrok, tega podatka ni imel, bomo ponovno vprašali na ministrstvo, da vidimo, koliko jih je. In tukaj smo se samo spraševali, ali je to potem pošteno do naših otrok, ki ne dosežejo določene ravni znanja, zakaj pa še oni potem niso neocenjeni in gredo v naslednji razred. Ampak jaz ne verjamem, da bo nekdo, ki se pri matematiki ni uspel naučiti matematike za četrti razred, napredoval v peti razred in bo tam kaj boljše obvladal matematiko. Za moj občutek, res pa nisem ekspert, bo imel še naprej težave in se bo še naprej nekdo moral bolj intenzivno z njim ukvarjati, da ga bo pripeljal do določenega znanja. In to, da nismo naredili nič. To sicer ne sodi v ta zakon, ampak moram vseeno povedati. Imeli smo več problemov. Ljudje, ki prihajajo, tujci, ki se tukaj zaposlijo, veste, da smo imeli enormno število prijav stalnega bivališča ali pa začasnega bivališča, na enem naslovu 50 ljudi in tako naprej, to smo uredili s spremembami zakona, z evidencami, z nadzorom. Sicer se je s tem zdaj pohvalila vaša vlada, da tega ni toliko prijavljenih ljudi na enem naslovu, ampak to je naredila naša vlada. Ko pravite, da nismo nič naredili. In vmes smo imeli še epidemijo. Ne vem, kje ste vi živeli, mislite, da bi takrat, ko smo imeli šole celo zaprte, ko so otroci morali biti z maskami, ko so bili po celi razredi otrok doma zaradi koronavirusa, da bi v tistem času intenzivno delali na pripravljalnicah. Se opravičujem, ampak takrat pa res ni bil čas za to, je bilo preveč drugih stvari za narediti. Mi smo sprejeli strategijo ekonomskih migracij do leta 2020. Imamo dokument, ki je sprejet, sprejeli smo ga pa leta 2010, ko je bila situacija precej drugačna. Potem so bile leta 2016 in 2017 sprejete te rešitve, ki zdaj veljajo, torej koliko dodatnih ur jezika imajo, potem smo to leta 2019 popravljali, smo uvedli dodatne ure, očitno zaradi potreb in zato ker so se stvari izkazale, da niso v dovoljšni meri urejene. In vsakič bomo probleme reševali, vsako leto izdamo toliko in toliko delovnih dovoljenj, toliko in toliko tujcev pride sem, z njimi pridejo njihovi otroci, ki jih moramo integrirati in vključiti v sistem. Prej je tudi nekdo rekel, da bo zdaj kar vsak učitelj tamle učil v pripravljalnici. Čakajte malo, no, jezika se intenzivno uči po nekih pravilih. To, kar je rekel kolega Janev, da se je otrok vsak dan v šoli, v razredu naučil pet ali pa deset besed ne zna pa tvoriti stavkov, ne zna povezovati stvari. Jezik se uči drugače. Saj vsi smo se učili angleščino, se učimo čase, se tako se uči jezik in to delajo tisti, ki so za to specializirani. Ne more učiti kar nekdo, ki ima pet minut časa. In učitelji ravno to govorijo – da niso usposobljeni, da bi lahko med poukom, ne vem, kemije še nekoga poučevali slovenščino. Sploh če je tisti učitelj kemik. Nima ne didaktičnih znanj, kako se uči jezik in tako naprej, in na to učitelji opozarjajo. Mi smo brali, kranjska šola išče tolmače za albanski jezik. Namesto da bi dejansko zahtevali, da se priseljenci s Kosova naučijo osnov jezika. Ponekod je zdaj pogoj za učitelja, da mora znati albanski jezik. Saj lahko gremo naproti, nihče nima s tem težav, ampak mislim, da delamo največjo krivico in največje težave ravno tem otrokom.

so predlagali, ampak to govorim zdaj za leto 2020, da se opravi preizkus znanja iz slovenskega jezika in da je to pogoj za vključitev otroka v šolo. Zakaj? Zdaj citiram ravnatelja Jožeta Berka, vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol. Citiram: »Kot dolgoletni učitelj in ravnatelj menim, da je pedagoško nedopustno, da se učenca iz tujine, ki pride živet v Slovenijo, že isti dan pošlje v učilnico, kjer je prisoten pri pouku. S tem se dela nepopravljiva škoda ravno tem otrokom, ki jim sicer avtorji takšnega modela integracije menda želijo vse dobro. Pa jim žal ne. Tudi po skoraj letu dni se z učencem s Kosova ni mogoče niti osnovno sporazumevati – in to kljub temu da učenec redno hodi v šolo in ima eno uro učenja slovenščine na teden, ki jo financira ministrstvo. Na šoli mu seveda nudimo še več od tega, a brez uspeha. Vsi vemo, kako se uči nek jezik in koliko časa se ga uči. Zagotovo ne tako, kot to poteka v Sloveniji. Naš učenec je sicer pri pouku priden, kar pomeni, da mirno sedi – in čaka na konec pouka. Nemogoče je, da bi mu učitelj pri polnem razredu otrok lahko pri pouku učinkovito pomagal. In takoj ko ta učenec stopi skozi vrata, se s svojo družino, seveda povsem razumljivo, pogovarja albansko. Da bi se na tak način naučil jezika, bi moral biti genij. Ko sem ga vprašal, seveda s pomočjo prevajalca, kako se počuti, je povedal, da slabo. In veste zakaj? Ker ne razume jezika.« Občine opozarjajo, da kljub temu da država sofinancira tečaje jezika, da občine same organizirajo, primer Kranja, ko tudi knjižnica organizira tečaj jezika, nekateri so zainteresirani, drugi ne, tudi Mestna občina Velenje, recimo, vsi so predlagali, da je pač treba nekaj na tem narediti, da imajo vsak dan več težav, da prihajajo ljudje, recimo primer Zdravstvenega doma Velenje, prihajajo ljudje k zdravniku, ne razumejo, pripeljejo s sabo svoje otroke, ki so se morda v šoli res že nekaj naučili slovenščine, in prevajajo za svoje starše, ki pač jezika ne razumejo. Pravijo: nerazumevanje pacienta ali pacientovo nerazumevanje namreč lahko pripelje do resnih, tudi usodnih posledic. Takrat je bil župan Velenja še gospod Kontič iz stranke SD, zdaj je že žal pokojni, on je takrat skupaj, na njegovo pobudo je Državni svet to problematiko potem obravnaval, poslali so tudi predlog, obširni predlog nujnih sprememb Zakona o tujcih in tako naprej, kar smo potem tudi popravljali v tisti vladi, in smo pač neke te stvari vnesli v zakon. Ampak Ampak seveda je treba narediti še dodatne korake. Še en primer iz ene od kranjskih šol, citiram: »Marca smo imeli denimo težavo, ker na eni od kranjskih šol priseljenci niso razumeli navodil o uporabi karantene, a so vseeno prihajali v šolo, nato pa se zadrževali pred šolo, ki je bila zaprta.« Ravnatelj je potem poslal sporočilo, kakšna so pravila in da je šola zaprta, albanskim staršem tudi v albanskem jeziku, eni se mogoče spomnite, ker je bilo poslano tudi slovenskim staršem, so se potem razburjali. občini Kranj so potem v začetku julija naredili posvetovalno komisijo za tujce, ki je obravnavala problematiko priseljencev tujcev, podajali tudi predloge za zakonske spremembe. Prav tako imajo na občini svoj svet za varnost, ki se ukvarja tudi z omenjeno problematiko. zdaj citiram še eno stvar: »Otroci se relativno hitro naučijo jezika, starši pa ne oziroma zelo redko izkoristijo ponujene možnosti, da bi se ga naučili. Osnovna šola Matije Čopa Kranju na primer izvaja projekt Izzivi medkulturnega sobivanja, ki traja že od leta 2016, konzorcijski partner so tudi kranjski vrtci, ki ogromno delajo na priseljencih, posebej organizirajo ure slovenščine, socialno pedagoginjo za otroke, vendar pa je odzivnost staršev zelo slaba. Poleg tega tečaje slovenščine za tujce in konverzijska srečanja za utrditev znanja jezika izvaja tudi Mestna knjižnica Kranj. Otroci so za starše,« kot sem prej že omenila, »pri nas pogosto prevajalci v zdravstvenih ustanovah.« Skratka, kot sem rekla, stvari se nam kopičijo. Vemo, da zaradi potreb na trgu dela potrebujemo čedalje več tujcev, naša podjetja iščejo delavce v tujini, ti prihajajo potem sem. Na nek način moramo pač omogočiti tem otrokom, da se bodo normalno izobraževali. Ker to, kar zdaj počnemo, jaz ne verjamem, da je dobro. Kolegica Tereza Novak je rekla, da nekatere države že to spreminjajo iz pripravljalnic v razrede, ampak ni navedla nobene države. Ker mi teh podatkov nimamo, če jih ima ona, naj nam jih da. Da bi jaz vedela, da se to dogaja – mislim, da ne. In poleg tega v zakonu piše, da je otrok lahko v pripravljalnici eno leto, lahko je pa pol leta. Ker kot smo sami ugotovili, otroci se lahko zelo hitro naučijo jezika. Nekdo je tudi bolj talentiran mogoče ali ima tudi kakšne sorodnike, ki so že dalj časa tukaj in se pogovarja slovensko, nekdo pa rabi nekaj več časa. In tak otrok je zame en velik revež tam v razredu, ko ne razume nič, kaj se dogaja, ali pa samo na vsake toliko časa nekaj. Tudi v Občini Tudi v Občini Logatec, recimo, občina dodatno zagotavlja financiranje. Zdaj pa še en primer gospoda Gorana Popoviča, ki je, kot veste, ravnatelj na Osnovni šoli Livada v Ljubljani. On je sicer Srb in je prišel v Slovenijo iz Srbije pred 30 leti in on pravi tako, takrat, za tisti njegov čas, citiram: »Bilo je zelo zelo hudo, od jezika do drugačnega načina življenja in sprejemanja drugih ljudi. Ne glede na to, da sem imel univerzitetno diplomo, sem razvažal časopise, delal v skladišču. Potem pa je čas naredil svoje in zdaj sem že tretji mandat ravnatelj na Osnovni šoli Livada v Ljubljani.« On tudi pove, da so na njihovi osnovni šoli pod eno streho učenci iz 28 različnih držav, ampak pove tudi, da je država zadnja leta spremenila pravila dela s tujci in z učenci in je dovolila več ur, ki so namenjene učenju slovenščine. »Mi pa smo takrat iskali načine,« citiram, »tudi velikokrat na meji zakonitosti, da bi omogočali nekaj ur intenzivnega učenja slovenščine na začetku. V roku par mesecev,« intenzivnega učenja, kar bi bilo v pripravljalnici, »so učenci spregovorili slovenski jezik, prej pa se je dogajalo, da celo leto niso spregovorili niti ene besede.« Jaz ne vem, če vas ti argumenti ne prepričajo, tako kot sem v stališču povedala, predlagam, da vam ministrstvo zagotovi podatke, da preveri to, kar smo povedali, da se konzultira z ravnatelji v tistih krajih, Maribor, Velenje, Kranj, Celje, kjer je teh otrok veliko in imajo pač težave, upoštevate tudi njihove predloge in najdemo neko skupno rešitev, ker se stvar samo poslabšuje, ne izboljšuje. Kot sem rekla, če problem potiskaš pod preprogo, je samo še večji. Mi imamo čedalje več, smo vam povedali podatke, z nekaj tisoč otrok smo prišli danes na 16 tisoč, jutri jih bo 20 tisoč ali pa 25 tisoč in dajmo nekaj narediti. Ker če bomo odločitev sprejeli danes, kot ste sami ugotovili, bo trajalo nekaj časa, preden bomo to sploh v resnici vzpostavili. Verjetno bo najprej nekje poskusno in tako, preden bomo dejansko po celi Sloveniji zagotovili to, o čemer se danes pogovarjamo. Jaz bom seveda predlog, da gre zakon v naslednji postopek podprla. Predlagam, da si mogoče res vzamemo malo časa, da ministrstvo opravi svoje delo, saj sem prepričana, da to itak dela sproti, in sprejmemo dobre rešitve za te otroke, ki so med nami in bodo verjetno tukaj tudi ostali. Hvala lepa.